Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu esimese töönädala kolmapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Ruuben Kaalep, palun! Lugupeetud Riigikogu! Head kuulajad! Kaitseväe osalemine Mali konfliktis on Eesti lähiajaloo üks kõige küsitavamaid sõjalisi missioone. Selles konfliktis osalemist ei saa mitte kuidagi võtta Eesti kohustusena liitlaste ees ja sel puudub vähimgi seos NATO artikliga 5. Mali riiki terroriseerivad neegrirežiimid, kes püsivad võimul muu hulgas meie sõdurite toel, on iga aastaga muutunud üha grotesksemaks. Lisaks sellele, et sõdime ühel pool rindejoont türanliku ja verejanulise, rahvaste enesemääramise [õigusel] tallava huntaga, on nüüd selgunud ka vastuvaidlematud tõsiasjad Mali režiimi koostöö kohta putinliku Venemaa ja kurikuulsa palgasõdurite grupiga Wagner. Kuigi probleemid Mali missiooniga on järjest süvenenud ja sidunud Eesti kaitseväge üha enam tarbetu taagaga, on Eesti valitsused seni igal aastal kiitnud heaks missioonide uuendamise. Küll aga on igati kohane, et viimaseks piisaks meie osaluse katkestamisel saaks Mali režiimi koostöö Venemaa ja Wagneriga. Nii ütles ka kaitseminister Kalle Laanet eelmise aasta 22. septembril: juhul kui Wagneriga tehakse koostöölepe ja Wagneri eraarmee asub Malis tegutsema, siis Eesti kontingent tuleb sealt ära." Tõehetk, kas valitsuspoliitikud jäävad oma sõnade juurde, on nüüd käes. Sellest kõigest tulenevalt annan ma üle arupärimise peaministrile. Palun Riigikogu kõnetooli Peeter Ernitsa.

Kolleegid! Millest see arupärimine tuleb, võite arvata: seesama hull olukord ja võimalikud 800 000 inimest, kes peavad hakkama oma väärikust kaotades

põhilubadustest. Nii et mida kirjutas Siim Kallas kodanike riigi manifestis? "Ma pooldan ning taotlen riiki, mis ei valitse püha ja kõikvõimsana Kodaniku üle

kaks arupärimist ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Head ametikaaslased! Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

esimene lugemine. Eile oli meil selline seis, et olid ettekanded, oli küsimuste voor, see sai läbi. Nüüd küsin mina teie käest, kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 26. jaanuari kell 17.15.

408 kolmas lugemine. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Kert Kingo. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugedes selle eelnõu seletuskirja, on selge, et see ei ühti tegelikkuses plaanitud tegevusega, ei ühti sellega, mis ilmnes selle eelnõu tutvustamisel esimese lugemise ajal, ehk seletus ei ühti eelnõu sisuga. Seletuskiri on kantseliitlik ilukirjandus, mille sisu ei olegi võimalik lühidalt kokku võtta.

Vaatan seda seaduseelnõu ja pean nentima, et see on järjekordne seadusloome praak, mida selle eelnõuga tehakse. Kõik asjad on totaalselt segamini aetud. See iseloomustabki praeguse valitsuse tegevust, et ühe seaduse haldusalas olevad regulatsioonid viiakse – ma ei tea, kas mugavuse tõttu või mis iganes muudel eesmärkidel hoopis teise seaduse regulatsioonide ja haldusala alla ja tekitatakse õigusmaailmas sellega segadus. Olen selle andmebaasiga, mille nimi on KAIRI ja mille tööjuhendite või töökordade ligipääsetavust soovitakse selle eelnõuga piirata, ise igapäevaselt töötanud. Tean hästi, milline on selle programmi ülesehitus, milliseid andmeid sinna sisestatakse ja kuidas andmete sisestamine käib, millised on töötajate juurdepääsupiirangud, kellel mis õigused on. Seega saan öelda, et selle eelnõu põhjendatus ja vajalikkus on rohkem kui küsitav, eriti politsei ja piirivalve seaduse [eelnõuna]. Selle seaduse väidetav eesmärk on viia sisse muudatused, millega soovitakse kehtestada pikemad piirangud, eelkõige just andmebaasiga KAIRI töötavaid ametnikke silmas pidades. Hea ettekandja! Ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased! Me ei saa istungiga jätkata, saalis on lärm. Ma palun saalis vaikust. Ma palun, et me austame ettekandjat, ma palun, et me austame neid, kes soovivad kuulata ettekannet.

muuta nende töötajate töökorra ehk tööjuhendi salastamise tähtaega. Seda ei ole kindlasti korrektne teha politsei ja piirivalve seaduse raames. Tööjuhendid on personalidokumendid ja nende piiranguid ja neile juurdepääsu reguleerivad teised seadused, näiteks isikuandmete kaitse seadus ja avaliku teabe seadus, kust tulenevad vastavad regulatsioonid. Politsei ja piirivalve seadus reguleerib politsei ülesandeid, õigusi ja töökorraldust ning politseiteenistuse õiguslikke aluseid.Eelnõu seletuskirjas toodud eesmärk raskendada teabe sattumist nende isikute kätte, kes võiksid teavet kasutada kuritegelikel eesmärkidel, on üsna jabur. Täpsustan, et siin on silmas peetud teavet, milleks on andmebaasi andmete sisestamise kord ehk tavaline tööjuhend. Veelgi jaburam on selgitus, et sellise teabe avalikuks tegemine võib haavata õiguskaitseasutuste tõhusat tegevust ja omavahelist infovahetust. Uskuge mind, sellise teabega pole pahatahtlikel inimestel mitte midagi peale hakata, see ei anna mingit väärtuslikku informatsiooni, mida oleks võimalik oma huvides ära kasutada. Juhendi saamine enda valdusesse ei anna ju võimalust andmebaasi siseneda ja seal olevatele andmetele ligi pääseda.

saab nii andmeid vaadata kui ka iga kategooria andmeid sisestada, ei anna kellelegi midagi väärtuslikku juurde, seda ei ole ammugi võimalik kuidagi oma kasuks ära kasutada. Täiesti mõistetamatuks jääb, kuidas saaks üks tööjuhend või andmete sisestamise kord, mis ei anna andmebaasile ligipääsu, haavata õiguskaitseasutuste tõhusat tegevust ja omavahelist infovahetust. Ainuüksi selline põhjendus seab kahtluse alla kogu eelnõu tõsiseltvõetavuse.See on väga halb eelnõu ja selliseid [eelnõusid] ei tohiks Riigikogusse üldse jõudagi. Meie eesmärk peaks olema tegeleda korrektse seadusloomega ja järgida seadusloome põhimõtteid,

Kõige nimetatu tõttu ei näe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond võimalust seda eelnõu toetada ja kutsub ka teisi erakondi üles mõistlikkusele ning sellist seadusepraaki mitte toetama. Aitäh! palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Urmas Reinsalu.

Austatud Riigikogu esimees! Austatud rahvaesindus! Isamaa fraktsioon sellel aastal – tõsi küll, varasema eelnõu puhul – esitas paketi avaliku sektori, riigivalitsemise ametkondlikuks kasutamiseks tunnistamise haiguse vastaseid muudatusettepanekuid, avaliku huvi kaitse paketi. Kuid kahjuks ei leidnud see parlamendi toetust, vaid bürokraatliku mehhanismi kaitsevall nende rahvaesindajate näol, kes täna kuuluvad valitsuseliiti, sõitis sellest teerullina üle. Seetõttu ka sellele seadusnovellile, mis on esitatud parlamendi menetlusse ja mis puudutab tegelikult ametkondlikuks kasutamiseks tunnistatavate protseduuride kaitseala laiendamist – laskumata nii nüansseeritud selgitustesse, kui osundas sisusse minnes eelkõneleja

Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja alustame eelnõu 408 lõpphääletuse ettevalmistamist.Head

Tulemusega poolt 52, vastu 17, erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu 408 seadusena vastu võetud.

Head kolleegid! Konkreetne eelnõu, mis kannab numbrit 423 ehk ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, algatas Vabariigi Valitsus eelmise aasta 13. septembril. Üle korrates eelnõu eesmärki: põhimõtteliselt on vaja luua võimalused kella.) Eesti eksportijate vajaduste paremaks arvesse võtmiseks riikliku eksporditagatisega tagatud krediidikindlustusteenuste osutamisel ja sellega ühtlasi eksporti soodustada. Ekspordi riikliku tagamise seaduse muudatused jagunevad põhimõtteliselt kaheks. Enamik muudatusi on vajalikud võimaluse loomiseks anda riiklik eksporditagatis ka selliste lühiajaliste tehingute krediidikindlustuslepingute alusel, milles on määratletud tagatisevõtjast erinev kindlustatud isik ehk nii-öelda kolmas isik,

eelmise aasta 14. detsembril. Ka komisjonil eraldi mingeid ettepanekuid vormistada ei tulnud ja soove ei olnud. Põhimõtteliselt läbis eelnõu ka keeletoimetuse, tehti keelelised ja tehnilised parandused

ja kui teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 19. jaanuaril sel aastal ja viia läbi lõpphääletus. Kõik olid konsensuslikud otsused. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, hea ettekandja! Energiakriis on tabanud, kui me vaatame meie börsihinnapiirkonda, kõige valusamalt Balti riike. Kui me kõneleme ekspordivõimest ja ettevõtete võimest eksportida, siis kahtlemata on saanud meie ettevõtete konkurentsivõime selles võrdluses väga valusalt kannatada. Hinnatõus on meil olnud tegelikult Euroopa Liidu kõrgeim, eelmise aasta detsembrikuus oli see üle 12%. Järelikult, kui me kõneleme ekspordivõimest ja sellest, mida me peaksime tegema, majanduse laiemast konkurentsivõimest,

Kuid kahjuks on majanduskomisjon hoidnud seda juba nädalaid kinni, elektrituru reformi otsuse eelnõu. Kas hea ettekandja oskab öelda, milline on koalitsiooni esindajate põhjus, miks elektrituru reformi kardetakse, selle asemel tullakse vastakuti lagedale lihtsalt teatraalsete ettepanekutega ja sisuliselt käib paigalmarss? Aitäh!

inimesi aidata praegusest šokist ülesaamisel. Aga ma pean kahjuks tunnistama, et selle konkreetse eelnõu raames me seda teemat ei käsitlenud. See tähendab ka seda, et paraku sügavamalt ma sisulistesse vastustesse laskuda ei saa, muidu ma avaksin lihtsalt Pandora laeka. Aitäh! Aivar Kokk, hea esimees! Hea Sven! Vaatan, et parandusettepanekuid ei tehtud, aga eelnõu tekst läbis kahe lugemise vahel keeletoimetuse ning sellest tulenevalt on keelelised ja tehnilised parandused eelnõusse sisse viidud ja alla joonitud. Ja nüüd me vaatame parandust

õige õigekirjaline sõnum. Kui me vaatame algset teksti, mis valitsusest tuli, siis me paneme tähele, et seal on "määratud" asemel "määratletud". Tehniliselt ja õigekirjaliselt on korrektne öelda mitte "määratletud", vaid "määratud". Aitäh

Eesti ekspordile. On ka olnud üleskutseid, et tagatisi ei tohiks anda, kui need ei vasta rohepöörde eesmärkidele, või vastupidi, et nendest võib saada teatud takistus. Kas selle üle oli ka arutamist või ei olnud? Suur

aga selle konkreetse, ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise kontekstis seda eraldi ei avatud. Aitäh!

kahe erineva turuosalisega, kes juba füüsiliselt turul tegutsevad. Aga see on tulnud siia turuosaliste soovil, see on tänaseks päevaks kokku lepitud valitsuse tasemel ja meile ka laudadele toodud. Hea ettekandja, ma tänan. Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi?

Selle eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, millega ühtlustatakse siseveelaevadel töötavate laevapere liikmete väljaõppe ja kutsekvalifikatsiooni nõuded. Ühesõnaga, Eestit see

kuna Eesti laevatatavatel siseveeteedel kaubatransporti ei toimu. Samuti puuduvad meil siseveeteed, millel saaks toimuda teise Euroopa Liidu liikmesriigiga piiriülene transport või reisijatevedu. Samuti ei kohaldu direktiiv vaba aja veetmise, spordi, kalapüügi, uuringute ja riigihaldusülesannete täitmise valdkondadele. Siiski ma küsisin ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi merendusspetsialisti Jaak Viilipuse käest, kas tema näeb, et see see eelnõu võiks Eestis kohalduda. Tema ka ei näinud. Aga ma mõtlen, et kui keegi Hollandist või Saksamaalt, kes sealsetel siseveeteedel töötab siseveeteedel kehtiva diplomiga diplomiga ja sõidukogemusega, tahaks tulla Peipsi järvele Piirissaare laevaliinile tööle, siis on meil seadus, mis võimaldab tema diplomit ja meresõidukogemust tunnustada. Aga ma teen lühidalt. Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 18. oktoobril eelmisel aastal. Eelnõu esimene lugemine toimus 17. novembril ja muudatusettepanekute tähtajaks, 1. detsembriks Riigikogu liikmetelt, komisjonidelt ega fraktsioonidelt muudatusettepanekuid ei laekunud. Komisjoni poole ei pöördunud oma arvamusega ka keegi sektori esindajatest. Kaks ettepanekut esitas majanduskomisjonile eelnõu kohta algataja ehk Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium ja üks ettepanek tekkis komisjonis eelnõu läbivaatamisel. Majanduskomisjon arutas eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamist oma 14. detsembri istungil, kus tehti menetluslik otsus eelnõu teisele lugemisele suunamise kohta. Sisuline arutelu toimus käesoleva aasta 10. jaanuari istungil ja siis komisjon aktsepteeris muudatusettepanekud. Eelnõu tekst läbis vahepeal ka keeletoimetuse. Muudatusettepanekud on tehnilist laadi. Nimelt asendatakse esimese muudatusettepanekuga üks sõna: "Euroopa Komisjoni avaldatud riikide nimekirja" "Euroopa Komisjoni koostatud riikide nimekirja". Teise muudatusettepanekuga täpsustatakse, et isik on laeva juhtinud kuni kuue kuu jooksul eelmisel kalendriaastal või jooksvas aastas. Senises, algses eelnõus oli lihtsalt "aastas". Kolmanda muudatusettepanekuga jäetakse välja jõustumissäte, mis algses eelnõus oli, nimelt, jõustub seadusena 17. jaanuaril, aga kuna ta 17. jaanuaril enam jõustuda ei jõua, siis ta jõustub üldises korras. Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda tänaseks, 12. jaanuariks ja teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 19. jaanuaril. Hepner, palun! Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud ettekandja! Te ütlesite, et see eelnõu põhimõtteliselt Eestit ei puuduta, kuna meil ei toimu kaubavedu siseveekogudel.

ise selles veendunud ja näinud, kuidas siin pinnast, liiva veetakse ja nii edasi. Kas ma kuulsin valesti, kas teie ütlesite valesti või on veel mingi kolmas variant? Suur

ju, reisilaevad, või ütleme, nihukesed lõbulaevad, aga lõbulaevadel pakutakse ka ju kaupa. Seega, kaup iseenesest on ju veetav. Seda kümmet kilomeetrit ma nüüd küll ei tea. Kas ta läheb arvesse ainult sel juhul, kui selle lustilaeva peal mitte midagi maha ei müüda kauplemist ei toimu, aga kui toimub mingi kauplemine, siis on ju tegelikult ikkagi kaup leidnud ka uue omaniku, ehk siis on toimunud kauplemine? Või see ei lähe selle meresõidu arvele? Tänan,

Emajõel või Peipsi järvel, siis seda kaubaveoks ei loeta. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline lihtne küsimus. Sa ütlesid, et Eestit see kuidagi ei puuduta, isegi eksperdid ütlevad, et väga raske on mõelda, kuidas ta puudutaks, ja rääkisid mingist hollandlasest, kes tahaks äkki tulla Piirissaare laevale.

Me oleme kokku leppinud, et Euroopa Liidu direktiivid võetakse üle Eesti õigusesse. Ma suutsin ette kujutada, et võib olla selline juhus, et keegi, kellel on laevasõidudiplom laevasõidudiplom siseveekogudel töötamiseks ja kes on oma sõidupraktika saanud siseveekogudel – mida Hollandis ja Saksamaal, ma tean, on üsna palju, aga ka teistes Euroopa Liidu riikides on võimalusi sellisel viisil kvalifikatsioonitõendeid hankida, ja neid on ka kolmandates riikides, keda Euroopa Liit tunnustab, ta koostab nimekirja nendest riikidest, kelle diplomeid ta tunnustab –, tahab tulla Eestisse –, tahab tulla Eestisse tööle, siis tema diplomid kehtivad ka Eestis. Aga see on pime juhus. Aitäh, lugupeetud esimees! Hea ettekandja! Huvitav oli kuulata seda arutelu teemal, mis täpselt on kaubavedu ja mis ei ole, kust see piir jookseb. Aga tegelikult on selle taga ju ka olulised sisulised küsimused. Ajalooliselt on siseveekogudel olnud väga suur tähtsus Eesti majanduses ja see kaubandussektor on olnud täiesti esindatud. Ja nüüd teie mõistes meil absoluutselt ei ole kaubavedusid siseveekogudel. Miks on kujunenud selline olukord ja kelle süü see on? Aitäh, Ma arvan, et see ei ole kellegi süü. Ma arvan, et kaup on liikumiseks leidnud soodsamad tingimused. Kui võib-olla 18. ja 19. sajandil oli purje ja tuule jõul kaupade liigutamine Emajõel kõige soodsam võimalus, siis tänapäeval ilmselt liigutavad need kaubad ära rekad ja see on kauba omanikule või inimesele, kellel on vaja seda liigutada, lihtsalt soodsam. Aga igatahes see eelnõu loob võimaluse taastada kaubavedu Eesti siseveekogudel, ta pigem soosib seda.

et mingil hetkel sõjalaeval, politseiasutuse või muul riigihaldusülesandeid täitval laeval ei pea mingeid tõendeid olema. Siis tuleb juurde see, et on laeva juhtinud vaid hooajaliselt kuni kuue kuu jooksul eelmisel kalendriaastal või jooksval aastal. Mis see nüüd on, mis kaubalaevad,

Neid tõendeid, kutsetunnistust koolitusprogrammi läbimise kohta või haridusasutuse lõpetamise kohta, ja samamoodi on merenduses väga levinud, et sõidupraktika kohta, neid

politsei ja sõjavägi otsustavad ise, missugusele ametikohale missuguseid inimesi nad saavad ja tahavad palgata. Aga, Aivar, ma arvan, et sinus tekitab segadust see, et see puudutab Eestis Euroopa Liidu ja teatud kolmandate riikide diplomite tunnustamist. Me praktikas ju ei kujuta ette, et sõjalaevale, Eesti sõjaväkke tuleb kolmanda

hansalinnaks saada. Aga ma küsin nüüd teie käest seda. Aegna saar on teadupärast kesklinna haldusterritoorium. Tallinna sadam on ka kesklinna haldusterritoorium. Sinna vahele jääb Tallinna laht. Tallinna laht. Aegna saarele viiakse reisijaid, aga me teame, et kui see oli hea suvituskoht ja oli vaja toitlustada, siis kaupa sinna veeti. Kas sellises käsitluses jääb Aegna saarele toiduproduktide vedamine kaubaveoks või ta läheb selle mõiste alla, et noh, jahu kotti? Jah, väga huvitav küsimus. See eelnõu avab, vastupidi, Viljandile võimaluse ennast uuesti õitsva hansalinnana

et ei nõuta tunnistust isikult, kes "töötab laeval, millega tehakse vaid kohalikes huvides piiratud ulatuses laevareise, mille puhul kaugus lähtepunktist ei ole ühelgi juhul rohkem kui kümme kilomeetrit". Samas tõesti, Laaksaarest Piirissaareni kümmet ei ole, aga kui juba Tartust midagi vedada, kilomeetrit ja rohkemgi tuleb kuhjaga täis. Nii et justkui võiks. Aga mu küsimus tuleb hoopis sellest, et siin on selline huvitav mõiste "kohalikes huvides". Võib-olla te avaksite seda mõistet, mis on kohalikes huvides? Või oli komisjonis sellest juttu, et mis see kohalik huvi võiks ikkagi olla? Kuidas me määratleme seda, kas terve Eesti on kohalik huvi või on ainult Tartu linn antud juhul kohalik huvi? Mis on kohalik huvi? Selle mõiste sisu komisjonis lähemalt ei arutatud. Aga ma ütlen veel kord, et kui tõesti Tartust tahetakse hakata laevaga kaupu vedama ja kaubalaevaliine rajatakse, siis see eelnõu toetab seda plaani,

riigihaldusülesandeid täitval laeval – siis mingeid pabereid olema ei pea.Aga minus tekitab veel rohkem küsimusi see parandus, mis te komisjonis tegite. Üks variant on, et kui kuni kuus kuud oled laeva peal töötanud, siis võid kõike teha

alla poole aasta töötan igal aastal, siis ma olen jõle kõva poiss, aga kui ma töötan terve aasta, siis ma ei ole ja peaksin mingeid eksameid või pabereid tegema hakkama? Või saan ma millestki valesti aru? Hea Tegelikult käib siin jutt jooksvast aastast ja kalendriaastast. Jooksev aasta on 12. jaanuarist 2022 kuni 12. jaanuarini 2021. Kui ta selle aasta kestel on töötanud kuus kuud, siis sõidupraktika on olemas.

Jääme siin saalis eesti keele juurde. Protseduuriline küsimus. Aivar Kokk, palun! Ma küsisin sõnaselgelt: sõna "kuni" on siia kirjutatud, et kui kuni kuus kuud on, siis tohib, kui on töötanud rohkem kui kuus kuud, siis ei tohi. Sõnas "kuni" on küsimus. Ma Selle "kuni" ees on ka "vaid hooajaliselt". Kui te seda lauset loete, siis te järsku saate aru. Kaido Höövelson, palun!

initsiatiivil. Küllap on need riigid, kus siseveeteed on laevatatavad ja kaupu veetakse suuremas mahus, huvitatud, et meremehed saaksid liikuda ja nende diplomeid vastastikku tunnustataks.

Veesõit jätkub, kui me seda vastu ei võta. Aga kas meil on mingisugust trahvikirvest ka oodata, kui me seda direktiivi üle ei võta? Ja kui suur piitsahoop meid tabab? Selle üle komisjonis arutelu ei olnud ja ma ei oska sellele vastata.

Praegu tuli ju väga selgelt välja, hea kolleeg Annely ütles, et see on pimeda juhuse eelnõu, pimeda kana eelnõu, kui kasutada sõna "kana" või "kalkun". Et äkki tuleb mõni hollandlane, mõni süürlane, mõni nigeerlane, äkki tuleb ja tahab Piirissaare laevale [tööle Äkki tuleb? Omal ajal, ma mäletan väga hästi, kui pargased sõitsid üle Peipsi, no 8,9 kilomeetrit on, nagu Annely on välja arvutanud, Piirissaareni. Mina ei ole arvutanud, ma olen seda teed küll sõitnud palju-palju kordi.

Ühesõnaga, selline, jah, pimeda juhuse eelnõu. Selliseid direktiive on tegelikult küll. Kahjuks ei ole ülevaadet, kui palju on neid pimeda juhuse eelnõusid, mida me menetleme, ja kui palju me nende pimeda kana, juhuse eelnõudega ... 17. novembril kulutasime oma aega siin. Tuletan meelde, Annely ütles, et sellest mitte midagi ei juhtu. Isegi eksperdid ütlevad, et milleks see.

Noh, 10. jaanuaril kulutas majanduskomisjon aega. Muuseas, energiakriis oli juba toona, 17. novembril oli see teada, 10. jaanuaril oli teada. Praegu me lihtsalt põletame aega siin, nagu öeldakse, sööme kalamarja, nagu rahvas ütleb, ja ajame lolli juttu. Menetleme direktiivi. Direktiiv, mis ta siin on, direktiiv 2017/2397 hakkab kehtima Eesti sisevetel, Piirissaarel ja Emajõel.

Milleks see kõik? Milleks see lollus? Kui ma kuulsin veel siin Annelylt, et isegi tema ei tea juhtivmenetlejana, milline piits meid ootab, kui me seda direktiivi vastu ei võta, siis no mida me arutame siin? Meil pole vaja selliseid teoreetilisi asju, teoreetilist hollandlast või teoreetilist süürlast või nigeerlast või belglast või ükskõik keda, kes tahaks äkki tulla Piirissaare laeva peale. Milleks see jama? See on minu küsimus. Lõpetame sellise jama! Ja kui tulebki piitsahoop Brüsselist

pani mind mõtlema, miks ta kogu aeg arvab, et mere peal peaks olema kanad ja eriti pimedad. Oleks ta öelnud "part", ma saaksin aru, noh, veelind. Aga kana? See tekitas küsimusi ja eks ma sellepärast tulin ka siia kõnepulti.Aga siin on need parandusettepanekud ja küsimused, mis minu arvates jäid ikkagi õhku.

Laevaperes võib olla ka kokk, minu nimekaim, kes teeb süüa. Kas on tähtis, kust ta söögitegemise paberid sai, või mitte? Siin on kirjas, et kui on üle poole aasta siseveeteel sõitnud hooajaliselt, siis ta ei tohiks seda tööd teha. Ma saan väga hästi aru, et lause on: hooajaliselt, et kuni pool aastat. Siis sa võid ilma igasuguse kontrollita sõita, laev läheb uppi või ei lähe uppi. Aga kui oled

lähed politseiasutuse laevale või ükskõik millist riigihaldusülesannet täitvale laevale – me siin arutasime, et Peipsi järve peal on piirivalvelaevad –, siis seal ei ole vaja ühtegi dokumenti. Tulen ükskõik kust koha pealt, mujalt riigist,

Kõrbeb puder põhja, siis, nagu laulgi ütleb, tõmmatakse see särk masti. Ei ole päris nii, et kui tuleb mingisugune Euroopa Liidu direktiiv, siis seda ei ole vaja nagu arutada, vaid selle lihtsalt võtame üle, sest see tuli sealt. Eile rahanduskomisjonis oli veel hullem asi kui see siin. Kui mõni laev, mis meil on, karile läheb, siis võib-olla ei juhtugi midagi. Aga ma võin teile öelda, et kohe on meil valitsus nõus sellega, et kõikides maakonnakeskustes, kus katlamajad on puidu peal, tuleb nendele maks peale.

Aga edu majanduskomisjonile selle eelnõu kolmandaks lugemiseks ettevalmistamisel. Aitäh! Palun, Tarmo Kruusimäe!

Ei. Selge. Vabandust! Selge. Vabandust! Sellel saadikul, kes ei suuda midagi ära öelda viie minuti jooksul, ei ole mõtet võtta seda kolme lisaminutit. Üldjuhul on praktika näidanud, et siis keerutatakse ikka seda ühte ja sama mõtet

Seda enam, kui ta on laeva peal, siis peaksid need paberid olema. Väga paljud minu grupikaaslased said endale head tasuvad kohad (Juhataja peal. Minul oli põhjuseks see, et laeva peal võib kujuneda uus pere ja mu abikaasa sellepärast mind laeva peale kokaks ei lasknudki. Nii et nii ei ole.

Ma ei tea, kui palju me neid niisuguseid direktiive [üle] võtame, aga me ei tohiks neid kitsendada. Ma ei näinud praegusel hetkel selles direktiivis üldsegi sellist agiilset mõtet, et seal võiks olla ka tehisintellekt.

Kuidas küll Valgevene kunagi hakkab selle direktiiviga liituma, sest lõhe peab ju kuskilt siseveekogust tulema? Kui ta Valgevenest tuleb, siis ma arvangi, et et läheb keerukaks ära seletada. Aga noh, need on teised teemad. Õnneks see praegu meid väga otseselt ei puuduta. Aga me teame ajaloost seda, et on kaevatud kanaleid ja jõgesid pandud teistpidi voolama. Ja ka nimetus. Toon teile lihtsalt ühe pisikese näite. Viimsi

ta muutus väiksemaks, väiksemaks, väiksemaks, hiljem oli pisikene täpp ja leiti, et on täiesti ebaoluline ära märkida, et seal üldse on mingi saar. Niimoodi kadus meil paljude kaartide pealt Naissaar, aga me taastasime iseseisvuse ja saime Naissaare tagasi. Aitäh! Aitäh!

Olukorras, kus tegelikult on riigis kriis, mis vajab vältimatult kiireid otsuseid, me tegeleme niisuguse probleemiga, millel sisulist, olukorda tegelikult muutvat tähendust ei ole. Kuid lähme merendusprobleemide juurde. Ma saan aru, ainukene küsimus on, et kui keegi on Tšaadi järvel olnud laevakapten, siis kuidas ta saaks Pihkva järvel sõitmist jätkata. Küsimus on selles, et ilmselgelt niisuguste nüanssidega tegelemine ei ole [parlamendi] vääriline olukorras, kus meie merendus on sattunud tõelisesse kriisi. See on sümptomaatiline selle valitsuse puhul, kus langetati otsus valitsusliidu tahtlusel, et Eesti ei vaja merenduspoliitikat. Üksnes mõned barokselt paljusõnalised loosungid on sätestatud uhke nimega transpordi arengukavas aastateks 2021–2035. See suhtumine või õigemini ükskõiksus meie rahvusliku merenduse suhtes väljendub selgetes näidetes. Eesti kukkus just nimelt mereohutuse mõttes halli nimekirja. Me küsisime majandusminister Taavi Aasalt selle kohta seletust. Ja mis oli vastus? Süüdi on koroona, mitte ametnike tegematajätmised, mitte lohakus, mitte bürokraatide tölplus, vaid koroona on süüdi, et oleme sattunud halli nimekirja.

üleolevalt nendib sellele tekstile esitatud seletuskiri, et komisjoni poole, vaadake, komisjoni poole ei pöördunud oma arvamusega keegi sektori esindajatest. Aga mida me tegelikult näeme? Näeme seda, et meie reederid, merendusnõukogu, merendusavalikkus on pöördunud peaministri ja valitsuse poole kriitikaga selle kohta, mis tähendab praegu meie meremajanduse süstemaatilist lõhkumist ja kõigi arenguvõimaluste läbilõikamist.

Niikaugele oleme jõudnud. Ja milline on valitsuse vastus nendele nõudmistele? Meile saadetakse siia paber, et Tšaadi järve meremees tohib sõita Pihkva järvel, sisuliselt. See tegelikult olukorda ei muuda. Piinlik on, sõbrad!

Väga piinlik on olukord. Meid vaatavad siin andunult merendusega tegelevad inimesed, merekultuuri eest hoolitsevad inimesed, meremajandusega tegelevad inimesed. Need meremehed tahaksid töötada Eesti lipu all, anda oma panuse meie rahvusliku merendussektori jõukuse kasvuks. mis on meie vastused, maksupoliitilised, majanduspoliitilised? Et midagi ei saa teha. Kui teeme, teeme sellisel moel, et sellest ei ole midagi kasu. Nagu liiv nõriseb sõrmede vahelt selle valitsuse hooletus transpordi ja majanduse suhtes. Ja seda püütakse viigilehena varjata selle paberilipakaga. Piinlik on lihtsalt. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.Nüüd alustame eelnõu 470 muudatusettepanekute läbivaatamist. Eelnõu kohta on laekunud kolm muudatusettepanekut. Kõik on juhtivkomisjonilt ja seisukohaga "arvestada täielikult": esimene muudatusettepanek, teine muudatusettepanek, kolmas muudatusettepanek.

täielikult uuendatud rahvatervishoiu seaduse eelnõust, mida on pikalt ette valmistatud kehtiva rahvatervise seaduse asemele ja mille raames uuendatakse nii valdkonna, võib öelda, korralduslikku poolt kui ka terminoloogiat. Eesmärk on ikka sama ehk inimeste tervise kaitse ja rahvastiku tervise olukorra paranemine. Lühidalt öeldes, mis on peamine, millega need eeldused saavutatakse? Esiteks see, et me ajakohastame rahvatervishoiu valdkonna terminid, toome senisest selgemalt välja põhimõtted, millest rahvastiku tervise arendamisel ja rahvatervishoiu korraldamisel lähtume. Samuti toome senisest selgemalt välja rahvatervishoiu valdkonna tegevused nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, täpsustame nõudeid ja seame teatud täiendavaid piiranguid iluteenuste valdkonnas, ajakohastame nõudeid laste‑ ja hoolekandeasutustele, sealhulgas toitlustamisele, mis kahtlemata on laste ja üldse laiemalt elanike tervise seisukohalt äärmiselt oluline valdkond, ning loome täiendavad võimalused tervisekaitse valdkonnas järelevalve tegemiseks ning ajakohastatud trahvimäärad ka inimeste tervise kaitseks sätestatud nõuete rikkumise eest.

Uues rahvatervishoiu seaduses on seaduse tasandil defineeritud ka keskkonnatervishoiu valdkond, mida varem on nimetatud tervisekaitse või keskkonnatervise valdkonnaks. Samuti on uue seaduse tekst hetkel kehtivaga võrreldes vähem tervisekaitse valdkonna keskne ning selgemalt on reguleeritud negatiivsete tervisemõjude ennetamise ja rahvastiku tervise edendamisega seotud ülesanded. Sätestatud on ka rahvatervishoiu poliitika ja meetmete kavandamisel ning elluviimisel aluseks olevad põhimõtted ehk ühine vastutus erinevatel tasanditel, erinevad valdkonnad, sektorid, ja niisamuti tervise kõrgetasemeline kaitse ehk nii väärtustamine kui ka tervisemõjuga arvestamine. varem viitasin, me anname oma panuse, et selgem oleks ka riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete loetelu. Hetkel on probleem, et kehtiv seadus ei sisalda kõiki vajalikke, riigi tasandi rahvatervishoiuga seotud ülesandeid, osa ülesandeid on ka liialt üldsõnalised,

Kuivõrd rahvastiku tervise mõjutamisel ja selle arengu tagamisel on oluline roll eri valdkondadel ning nende omavahelisel koostööl, siis me sätestame uues seaduses ministeeriumide ülesanded rahvatervishoiu korraldamisel. Lisaks sellele, et oma valitsemisalas ja pädevuse piires rahvatervishoiu meetmeid ellu viiakse, peavad ministeeriumid tagama ka omavalitsusele otsustuste ning tegevuste kavandamisel ja elluviimisel rahvastiku tervisele avalduva mõju hindamise ning sellega arvestamise.

rahvatervise seaduses ära toodud ülesanded, muu hulgas elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuste korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal. Aga tihtipeale pole need ülesanded, nagu viitasin, küllalt selgelt piiritletud. Ehk eesmärk on see, et me täpsustame seda sisu, täpsustame ülesannete sõnastust, lisamata tegelikult täiendavaid ülesandeid, sest kehtiv säte eeldab ka praegu neid erinevaid tegevusi.

Samuti, nagu viitasin, toome välja täpsemad nõuded ja täiendavad piirangud iluteenuste valdkonnas. Probleem ja murekoht on see, et kehtiva seaduse alusel sätestatud nõuded ja piirangud ei ole alati ajakohased

Eesmärk on rahvatervishoiu seaduse alusel edaspidi täpsemalt ajakohastada iluteenuse mõistet, et oleks selge, kelle kohta täpselt see regulatsioon kehtib, ning sätestatakse ka iluteenuseosutajate kohustus omada tõendatud teadmisi ja oskusi teenuse ohutuks osutamiseks ja näiteks mõne tõsisema soovimatu mõju ennetamiseks. Selle nõude eesmärk on tagada, et iluteenust vahetult osutavatel isikutel oleks piisavalt teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi mis tahes protseduuri ohutuks teostamiseks, ning seeläbi kokkuvõttes parandada ka iluteenuste kvaliteeti, mis paratamatult on, nagu viitasin, tervisega tihedalt seotud. Piisavate teadmiste ja oskuste omamise korral oskab ka iluteenuse vahetu osutaja kasutada mis tahes protseduuride tegemiseks vajalikke seadmeid oskuslikult ja ohutult, nõustada vajadusel tarbijat ehk klienti protseduuride ja ka vastunäidustuste suhtes, säilitada puhast keskkonda ning vältida nakkus‑ ja nahahaiguste levikut. levikut. Meedias palju tähelepanu pälvinud punkt on see, et eelnõuga tõesti keelatakse solaariumi‑ ja tätoveerimisteenuse osutamine alaealistele. See on uus piirang võrreldes kehtiva rahvatervise seadusega. Selle siht on vähendada elanikkonna terviseriske, sealhulgas vähiriske.

Melanoom on üks sagedamini esinevaid vähivorme just nimelt noorte seas. Maailma Terviseorganisatsioon on lisanud solaariumi esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki haigestumisega on teaduslikult selgelt tõestatud. Uuringud näitavad, et solaariumikülastajatel on 74% suurem tõenäosus haigestuda melanoomi kui inimestel, kes solaariumit ei külasta. Risk on suurem, kui esimene kokkupuude toimub nooremas eas. WHO on andnud selle soovituse välja ja paljud riigid on seda soovitust ka juba täitnud. Samasuguse soovituse, et alaealistele seda piirangut kohaldataks, on välja toonud ka Eesti nahaarstid, kes seda väga toetavad. Samuti alaealiste tätoveerimise küsimus. Siin on samuti eesmärk eeskätt ennetada lapse heaolu, tervist ja arengut ohustavate tegurite ning ebasoovitavate tervisemõjude ilmnemist ehk ennetus on siin peamine märksõna.

Siin on taas tõesti küsimus selles, et tätoveerimistindid on tihti mitme kemikaali segu, koosnevad värvainetest, abikoostisainetest ja paljudest muudest asjadest ning võivad kaasa tuua tõsiseid tervisemõjusid, isegi geneetilisi mutatsioone, vähki ning nahaallergiaid. Alates 2022. aasta jaanuarist on tätoveerimistintides leiduvate tuhandete ohtlike kemikaalide kasutamist Euroopa Liidus eraldi määrusega piiratud. See hõlmab teatud kemikaale, mis põhjustavad näiteks vähki ja geneetilisi mutatsioone,

Ka siin on murekoht, et kõik tervisekaitsenõuded ei ole praegu kooskõlas sotsiaalhoolekande seadusega. Euroopa nooremate kooliõpilaste seas viiakse läbi laste rasvumise seireuuringuid, mille 2019. aasta tulemused näitavad üheselt, et meie õpilastest on ülemäärase kehakaaluga iga kolmas poiss ja iga neljas tüdruk. Tegelikult on see märkimisväärne probleem. Me räägime laste ülekaalulisusest ja rasvumisest, aga täisealiste hulgas see trend pigem süveneb. Ja nii ongi, et probleem suureneb vanusega. Kui esimeses klassis on ülekaaluga õpilaste osakaal, rõhutan, esimeses klassis, 27%, siis neljandas klassis juba 33%. Maailma Terviseorganisatsiooni kasvunormide alusel olid Eestis kõigist uuritavatest 2% alakaalulised, 68% normaalkaalulised, 18% ülekaalulised ja 11% suisa rasvunud.

libaravivormide pakkujad sotsiaalmeedias ja mujal saavad õilmitseda ja suhteliselt süüdimatult tegutseda ning me kõik peame ühiselt nende tagajärgedega tegelema. Nii lapsed kui ka täiskasvanud on siin riskialtid. Eelnõuga muudame seaduses, nagu viitasin, maksimaalseid trahvi‑ ja sunnimäärasid. Üldised järelevalvepõhimõtted jäävad küll samaks ja karistusmäärade sätestamisel oleme lähtunud printsiibist, et karistus peab olema piisavalt mõjus, et motiveerida isikuid hoiduma nõuete rikkumisest. Madalad trahvimäärad ei pruugi kahjuks seda eesmärki saavutada. Rahatrahvide maksimaalseid määrasid suurendatakse järgmiselt. Ma räägin juriidilisest isikust: kosmeetikatoodetega seotud rikkumiste korral 3200 eurost 50 000 euroni, kui räägime ilu‑ ja isikuteenusega seotud nõuete rikkumisest, siis 80 000 euroni, ja terviseohust teavitamise nõude rikkumisel 100 000 euroni. Samal ajal rõhutan, et trahvimäär füüsilistele isikutele jääb eelnõuga samaks, see on 200 trahviühikut ja seda me ei muuda. Minu jaoks on oluline punkt see, et me muudame eelnõuga Terviseameti järelevalvepädevust reklaamiseaduse alusel järelevalve teostamiseks. Ehk Terviseametil on edaspidi võimalus võtta vastutusele isikuid, kes on kasutanud tõele mittevastavat väidet mõne kauba või teenuse kohta, et see ravib haigusi või talitlushäireid.

kliiniliste psühholoogide eriala esindajad, kelle valimisel lähtutakse vastavate eriala‑ ja kutseühenduste ettepanekutest. Nii. Sellega ma praegu ülevaate lõpetan. Hea meelega vastan küsimustele. Aitäh! Ja teile on palju küsimusi. Riho Breivel, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! See on selge, et see seadus on hästi mahukas ja seal on palju-palju, kuidas öelda, kogu selle

olemas ka keele‑ ja teadmistepõhist kirjeldust. Kuidas selliseid asju lahendada? Aitäh!

Teie esitletava eelnõu § 13 loetleb terve hulga ülesandeid, mida peavad täitma kohaliku omavalitsuse üksused. Nende hulgas on näiteks riiklike rahvatervishoiu meetmete elluviimise toetamine maakonnas või piirkonnas.

üsna põhjalikult ja radikaalselt vähendatud ka omavalitsuste puutumust kohaliku elanikkonna ja kogukonnaga, siis kas te ei leia, et kõigi nende ülesannete täitmine võib osutuda omavalitsusele üle jõu käivaks, arvestades ka seda, et haldusreformi järel on maakonnad ju sisuliselt likvideeritud? Aitäh!

samuti elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal. See on lihtsalt abstraktsem sõnastus. Nüüd me toome konkreetsemalt välja, mida võiks needsamad

Ehk sisulises mõttes ülesandeid juurde ei tule, küll aga neid ülesandeid täpsustatakse. Ma väga loodan, et omavalitsused ise seda ka proaktiivselt nii näevad,

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Mul on järgmine küsimus. Inimene, kes identifitseerib ennast nii mehe, naise kui ka kolmanda soo esindajana. "Kolm sugu" on mõiste, mille järgi inimene või ühiskond ei pea isikut ei meheks ega naiseks. Siin on näha, et inimesel on sooline ebakõla. Kuidas selle seadusega trisoolisi aidatakse? Aitäh,

Aga psüühikahäire on see juba iseenesest, sest, ütleme, sooline düstroofia on juba iseenesest identiteedihäire. Kuidas, mis tingimustel see komisjon tööle hakkab? Aitäh!

Tänagi ta toimib, töötab just nimelt arstliku ekspertiisi alusel, nagu ma enne teile kirjeldasin. Loomulikult, nii nagu praegu, nii ka tulevikus hinnatakse mis tahes selliste ebakõlade lahendamisel psühhiaatriliselt just seda, et välistatud oleks psüühikahäire esinemine, mis ei luba isikul teha selgelt kaalutletud otsust nendes küsimustes.

Nimelt kasutavad akadeemilised ringkonnad mitte terminit "elumus", vaid terminit "elulemus". Seda kasutab Eesti ainus meditsiiniajakiri Eesti Arst ja ka Euroopa Liidu institutsioonide andmebaas kasutab ingliskeelse sõnasurvivaltähenduses terminit "elulemus".Mina ise arvan, et see eelnõu on eluvõõras ja ei haaku Eesti ühiskonna väärtustega. See väljendub mitte ainult sisus, vaid ka vormis. Nüüd ma küsingi, kas see mu hinnang on täpne. Vaadake, ma olen ju ka subjektiivne inimene nagu nagu me kõik ja mõnikord võin olla võib-olla ka tahtmatult ülekohtune. Ühesõnaga, kas mu hinnang eelnõu eluvõõruse kohta peab paika ja kui ei pea, siis mis põhjusel on kasutatud seda tundmatut sõna? Aitäh

seda muret tekitavam see olukord on, et me ühe eelnõuga reguleerime valdkonda koolitoidust kuni tätoveerimise

siis selle määruse kavandi kohaselt hakkab komisjoni moodustama Sotsiaalministeerium, mitte ainult minister. Mis see täpselt tähendab? Aitäh! Vastan algusest. See ongi lai valdkond, loomulikult, rahvatervishoid ongi lai. Kummaline oleks, kui me

Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma natukene räägiks nendest põhimõtetest ja heast õigusloome tavast. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt, mida selle rahvatervishoiu seaduse eelnõuga tahetakse täiendada soolise ebakõla tingimuste ja korra punkti lisamisega, on tervishoiuteenus tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Kas seda käsitletakse siin seaduses haigusena, vigastusena, mürgistusena, vaevusena, terviseseisundi halvenemisena või haiguse ägenemisena? Ma

hirmule immigrantidest arstide ees, umbkeelsete immigrantidest arstide ees, hirmust võitu saamiseks peaks nende immigrantidest arstide ettevalmistus vastama Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna tasemele,et cetera, et cetera. Selle asemel me räägime siin soolisest ebakõlast, eks. See on ikka üsna pentsik, olukorras, kus teie ministeeriumi proua kantsler kujutab ette, et ta on mees. Jääb üldse arusaamatuks

ja nii nagu see oli enne, varasemate kantslerite ajal. Nii et siin sellise seose tõmbamine on äärmiselt meelevaldne. Tagatud ongi see just nimelt sellega, et tervishoiu valdkond on oma olemuselt professionaalne, ekspertiisidel ja teadusandmetel põhinev, mitte isiklike subjektiivsete hinnangute alusel toimiv.

siis võtab vastutuse? Kas selle seadusega on selles kontekstis kuskil fikseeritud ka vastutus? Kes vastutuse võtab, kui lapsed hakkavad ükskord küsima, miks te lubasite või miks te andsite õiguse? See on minu küsimus. Aitäh,

ja selle alusel seda sooritada või pakkuda seda sellele inimesele. Siin on, nagu öeldud, välistavad kriteeriumid, teadlaste hinnangud ja muu taoline juures, et ei tehtaks seda kuidagi meelevaldselt või hetkeemotsiooni põhjal. Paratamatult on maailm meie ümber keerulisem ja on inimesi, kelle jaoks need teemad on

See tähendab, et kõik Eesti veekogud, kus vee sügavust on nabast natukene rohkem, on supluskohad ja mererand Iklast Narva-Jõesuuni ka.

Mesi piparmündiga kõlab väga hästi ja piparmünditee meega niisamuti. Kindlasti pole see selle eelnõu subjekt. Eesmärk on ikkagi ohtusid vähendada ja ohtude teadlikud tekitajad, nende pealt tulu teenijad, vastutusele võtta. Rene

Aga kuidas see päriselus välja hakkab nägema? Oletame, et murelik kodanik näeb kuskil ilmselgelt alaealist isikut, kellel ontattoomõne kehaosa peal, ja tahaks sellest teavitada asjaomaseid instantse. Kuidas see menetlemine edasi hakkab [välja nägema]? Kuidas päriselu hakkab välja nägema? Aitäh!

taustana ütelda, et üsna paljud tätoveerijad ja need salongid on päris rahul sellega, kui see reegel tekib, sest nad on olukorras, kus nad peavad ise iga kord otsustama, kas näiteks 11‑aastane, 14‑aastane või 17‑aastane on või ei ole pädev otsustama, millise tätoveeringu ta omale teeb, ja kas võib tekkida olukord, kus päev hiljem tuleb pahane lapsevanem ja küsib, et kuule, mis asja sa tegid.

Ma olen neid küsimusi ja vastuseid siin kõiki kuulanud, aga ma siiski küsin veel kord üle.Me ju teame, mis selle plaanitava eelnõu punktide taga tegelikult on. Aga nüüd palun selgitage inimkeeli Eesti inimestele lahti, mida tähendab, punkt üks, sooline ebakõla, soolise ebakõla püsivus. Kas me räägime transsoolistest? Enne te raputasite pead. Aga millest me siis räägime? Kas me räägime soo muutmisest, soo muutmise operatsioonidest riigi kulul? Kuidas selle seadusega hakatakse seda protsessi reguleerima? Milliseid teenuseid hakkab riik tulevikus maksumaksja rahast finantseerima?

Ruuben Kaalep, palun! Tänan, hea esimees! Auväärne minister! Üks põhilisi keelelisi muudatusi, mis selle eelnõuga sisse viiakse, on sõna "rahvatervis" läbivalt asendamine sõnaga "rahvatervishoid". Selle põhjenduseks on seletuskirjas ka keeleteadlaste seisukohad, mis kinnitavad, et sõna "tervis" viitab seisundile ja kohas, kus räägitakse valdkonnast, tuleb kasutada sõna "tervishoid". See on ka põhjendatud. Küll aga ei ole põhjendatud sõna "rahvatervis" täielik väljajuurimine ka nendest kohtadest, kus selle asemel, et täpsustada tähendusvälja, tuuakse lihtsalt selle asemel uus sõna. Ehk kui me räägime seisundist, siis meie eesmärk peaks olema, et Eestis oleks hea rahvatervis. Kas see tähendab, et teie olete sellest eesmärgist juba ette loobunud ja ei soovigi seda saavutada? Aitäh! No nii see loomulikult ei ole, nagu te hästi

ilma Riigikogus arutamata. See on sihukene väga huvitav lähenemine teie poolt. Aga läheme sisusse ja vaatame, mille alusel seda tehakse. Seda tehakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike

pikk ja loomulikult ka nemad on sellest teadlikud. Need riskid on. Kui need riskid on teaduslikult tõestatud, siis minu hinnangul on mõistlik riskide eest kaitsta. Midagi teha ei ole. Lapsi puudutavas õigusloomes tulebki alati mõelda lapse huvidest lähtuvalt. Kui lapse huvides on, et tal on mingi õigus, siis see õigus võib tal olla; kui lapse huvides on, et tal seda õigust ainuisikuliselt ei ole, näiteks alkoholi tarvitamise, minu hinnangul ka tätoveerimise õigus, siis ongi mõistlik, et see õigus tuleb talle täisealiseks saades.

eksisteerivad aktid ja ma ei leidnud seda sõna mitte kuskilt. Ühesõnaga, tegemist on mingi uut laadi legaaldefinitsiooniga, mida kuskil varasemalt ei ole eksisteerinud.Ja veel see, et et seletuskiri on ka väga tähtis asi. Kuivõrd seadus ise ei anna piisavalt selgitust, siis ka hilisemate vaidluste puhul loomulikult pöördutakse seletuskirja poole. Sealt ma loen välja, et see sooline ebakõla on seisund,

Sooline ebakõla on harva esinev. Aga nii nagu paljude muude selliste seisundite puhul tuleb ka selle puhul leida õiguslikud ja ka meditsiinilised lahendused neile inimestele, kellel see on tuvastatud, kellel see on fikseeritud just nimelt arstliku ekspertiisi põhjal. Aitäh! asjade üle? Aitäh! See on üks, kuidas öelda – ei tahaks küll jesuiitide kohta pahasti öelda –, täiesti jesuiitlik eelnõu, sest kui me vaatame neid 23 lehekülge, siis justkui oleks kõik ilus ja tore, aga kui me hakkame siia tahapoole süüvima, igasuguste määruste kavanditesse, siis näeme, et justkui niimoodi tiibhaardega tuuakse siia sisse mingid täielikud totrused ja ebaloomulikkused. Näiteks seesama sooline ebakõla. Kuna see on toodud siia rahvatervise seadusesse, mis käsitleb ju tegelikult rahva tervist, siis järelikult me saame seda käsitleda haigusena. Samas, Sotsiaalministeerium moodustab selle käsitlemiseks arstliku ekspertiisikomisjoni, kus on arstid ja valdkonda tundvad psühholoogid ja nii edasi ja nii edasi, ning sinna

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühised ülesanded sisaldavad maakonna või piirkonna terviseprofiili. Aga

omavalitsuse terviseprofiili ei ole. Kas see on nii mõeldud, kas see on kogemata välja jäänud või miks see nii on?

Sellega ma olen nõus, et peab selgus olema, loomulikult – supluskohtade juurde tagasi tulles – me räägime avalikest ametlikest supluskohtadest. Me ei pea silmas seda, et iga inimene, kellel on sauna kõrvale tekitatud mingi veekogu, peab hakkama hindama selle vee kvaliteeti. See ei ole

Võib-olla on mul küll see kahe silma vahele jäänud, aga äkki oskate teie öelda, kas siin on käsitletud ka ilukirurgia või iluteenuste valdkonna piiranguid, näiteks rinnaimplantaadi paigaldamist varases eas, mida tehakse järjest tihedamalt, või huulte täitesüstide tegemist ja selliseid teenuseid? Kas see valdkond on ka siin ära kaetud

mõnda asja sellisena, et kui keegi [siia] tuleb, siis ta ei tohi seda või teist asja tarvitada selleks. See oleks üks küsimus. Teine on see, et ma ei näinud ennetustegevuse juures tubakast loobujate puhul mõistet "tervelt elatud aastad".

samuti tagada, et just nimelt nende ilu‑ ja isikuteenuste, kosmeetikateenuste pakkujad oleksid ise pädevad ja kompetentsed ning teaksid nii nende teenuste osutamise kui ka näiteks toodete kasutamise potentsiaalseid riske ja vastunäidustusi.

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Miks te sokutate meile salakaupa? Rahvatervis[hoiu seaduse] eelnõu nime all te sokutate meile tegelikult kooseluseaduse rakendusakte kuubis.

soomuutmise operatsioone ja muid perverssusi, julgen ma öelda. Miks te niisuguse eelnõu meile toote? Miks te petate avalikkust pealkirjaga "Rahvatervis[hoiu seadus]e eelnõu", kui see tegelikult on salakaup, millega nii-öelda euroopalikke väärtusi meile sokutatakse siia viisil, et me sellest paksust kaustast just nagu ei suudaks neid üles leida? Meie suutsime need üles leida, suudavad ka tavalised inimesed üles leida. Ma soovitan teil see eelnõu tagasi võtta. Aitäh,

sööma maakeeles öeldult sitta toidu asemel, kuna see on odav, väljamaalt toodud. Riigikontroll on korduvalt näidanud, et analüüse praktiliselt ei tehta,

Kui need valemid ja kõik need on ilusasti olemas ja ka hinnakirjad, kui palju mingi analüüs maksab, siis mida see tegelikult maksab ja kui palju neid üldse arvestatakse? Jaa, aitäh! Selles mõttes olen murekohaga nõus, et loomulikult, määrustes ja üldse õigusaktides me tihti võib-olla kirjeldame seda ideaalmaailma, kus me nagu elada tahaksime. Päriselu on tihtipeale kuskil seal vahepeal. Aga ma olen ikkagi seda meelt, et see, et meil on määrused, on konkreetsed mõõtmised – on see siis vee kvaliteet, õhu kvaliteet, toidu kvaliteet – ja on need soovitused, juhendid, kuidas toituda, on ikkagi parem variant kui see, et meil oleks lihtsalt nii-öelda isevooluteed minek. Riigil on nüüd võimalik hinnata terviseriske, on võimalik neid maandada töökeskkonnas, koolikeskkonnas, hooldekodukeskkonnas, laiemalt avalikus ruumis. See on kindlasti õige ja mõistlik. Kui tahta, et kõik Eesti elanikud toituksid tervislikult, hingaksid puhast õhku, jooksid puhast vett – vesi õnneks Eestis ongi üldiselt puhas –, siis loomulikult eeldab see täiendavat ressurssi kohalikele omavalitsustele, riigile, aga ka Eesti elanikele, et oleks võimekus

Ma siin loen ja vaatan ning tahaks natukene tähte närida ja küsida, millest siis selline terminoloogia. Selle seaduse nimi on rahvatervishoiu seadus, ilusti-kenasti on see meil kirjas, aga kui me vaatame § 62 ja 63, kõike, mis puudutab välismaalastega seotut, välismaalasele

läbivalt seda nii käsitleme, see ei ole kuidagi seotud välismaalastega. Terminite täpsustused tulid tõesti tervishoiu valdkonna ekspertidelt ja varasemalt kogunenud rühmadelt, kus olid arstid ja loomulikult ka ametnikud. Ametnikud on reeglina tõesti need, kes seaduse õigusliku teksti kokku panevad, aga see terminite täpsustamine tuli tervishoiu valdkonna poolt. Ehk peeti õigeks,

Seda eelnõu on enne kooskõlastusringile saatmist tutvustatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatele ning koolide esindajatele, sealhulgas Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajatele. Kus on aga erinevad tervishoiu valdkonna liidud ja ühendused, näiteks Eesti Arstide Liit, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Õdede Liit ja nii edasi ja nii edasi? Kuidas on võimalik, et just neid organisatsioone ja liite, mis tegelevad rahva tervisega sõna otseses mõttes, on ignoreeritud ja nad on lihtsalt kõrvale jäetud?

kas on teada, kas te saate öelda, kui palju on tehtud aastas keskmiselt või viimastel aastatel Eestis soovahetusoperatsioone. Kui tõsine see probleem tegelikult Eesti rahvatervises on?

kuidas selle asja nimi nüüd on? – soolise ebakõla pärast – no on leitud jälle eufemism, et varjata midagi! –, on siin äärmiselt üldsõnalised ja sisuliselt mitte tervislikku toitumist tagavad muudatused seoses koolide ja lasteasutuste toitlustusega. Kas ministeeriumil on kavas tuua mõni muu eelnõu või mõni muu seadusakt, näiteks valitsuse määrus, mis seda valdkonda paremini korrigeeriks ja tõepoolest tagaks lastele nii lasteasutustes kui ka koolides tervisliku toitumise ja ei jätaks seda

valik. Just nimelt tervisliku toitumise teemaga on loomulikult märksa tõsisemalt tegeldud. Siin on viidatud nii juhenditele kui ka direktori rollile, hoolekogu rollile, nõukogu rollile

selleks et saaks tervislikumat toitu pakkuda. Meie siin keskendume hetkel õiguslikule raamistikule, teine pool on sisuline, see, et rahaline pool oleks olemas. Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et on täiesti hullumeelne praegu niisuguse ideoloogilise aktsiooniga parlamenti tulla, olukorras, kus meil on kriis nii tõsistel teemadel.

on väga lihtne. Seesuguse sisseehitatud konstruktsiooni puhul ma nüüd täpsustan üle. Härra minister! Kui kehtivas õiguses on olukord selline, et soo muutmine, mis puudutab õiguslikku soo muutmist rahvastikuregistris, saab aset leida pärast seda, kui tervisekomisjoni otsuse alusel on läbi viidud

Ma püüdsin küsimust jälgida. Minnes tausta juurde tagasi, ütlen, et loomulikult on see eelnõu vähe laiem. See, et see parlamendi arutelu on läinud sinna kohta, on mõnes mõttes ootuspärane, aga teistpidi kurvastab ikka,

matta ümber, kuidas siis nimetada rahvatervise või – kuidas see teine asi on? – rahvatervise seisukohast. Aga ma paluksin teil saata mulle ülevaade nendest määrustest. Siin on väga detailsed valemid ja see, mida kõike mõõdetakse, hind ka taimekaitsevahendite ja muude proovide puhul. Kõik see on ilus ja õilis. Aga kui palju on praegu rahaliselt kaetud nende määruste puhul analüüside tegemise võimalused, kõikide nende määruste kohta? Siis me teaksime. Üks on teooria, aga teine asi on see, kui palju on Eesti riik praegu panustanud nende analüüside tegemisse. Hea

Urmas Reinsalu, teine küsimus.

Ehk see ei ole kuidagimoodi õiguslikult reguleeritud, mida täpselt peab see komisjon otsustama, selleks et inimene saaks rahvastikuregistris oma sooandmeid muuta, vaid arstlik ekspertiisikomisjon hindabki, millised tegevused ja millised tervishoiuteenused on selleks vajalikud ja millised mitte. See on üldine rahvusvaheline praktika.

Aitäh! Härra minister! See on üks tegevusi, millest lihtne Riigikogu liige ei saa midagi aru. Ma saan aru, et teid süüdistatakse milleski ja eelnõu süüdistatakse, aga ei jaksa jälgida, sest ei ole komisjoni liige. Öelge nüüd lihtsale inimesele ka, milles see süüdistus teie arvates seisneb

on seda ka nentinud. Küll aga on arusaadavalt teatud sellised märksõnad, mis sõltuvalt erakondlikust või isiklikust maailmavaatest võivad mõne inimese jaoks olla väga alarmeerivad. Antud juhul tekitab märksõna "sooline ebakõla" siin saalis väga palju küsimusi ja pingeid olukorras, kus see on ka täna eraldi diagnoosinina

Aitäh! Lugupeetud minister! Tõepoolest, see soovahetuse teema on siin seaduses reguleeritud ääretult segaselt. Kaks korda Urmas Reinsalu küsis, tema ilmselt ei saanud vastust, vähemalt mina ei saanud teie vastusest aru. Ma püüan siis küsida natuke teise nurga alt. Kas soo registreerimine võib toimuda nii, et meditsiiniline komisjon langetab otsuse ja näeb ette teatud vajalikud toimingud [enne] selle registreerimist, aga see võib olla ka nii, et see on ainult juriidiline konstruktsioon, et mingisuguseid operatsioone ja muid toiminguid vaja teha ei ole, vaid komisjon on langetanud otsuse, inimene on esitanud taotluse, hinnatakse olukorda ja sellest piisab, et registrisse kanda? Ehk kas juriidilise konstruktsioonina on ka võimalik sugu muuta?

annabki oma otsuse selle seisundi puhul edasiste tervishoiuteenuste võimalikkuse kohta. Komisjon on see, kes hindab, milliseid tervishoiuteenuseid on vaja osutada ja milliseid ei ole vaja osutada. Me ei reguleeri seadusega seda, millised tervishoiuteenused tuleb isikul läbi teha selleks, et ta saaks oma sooandmeid muuta. Olge nii hea! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! 35 aastat tagasi toimus Kanadas Ottawas esimene rahvusvaheline konverents, mille fookuses oli tervise edendamine kogu maailmas. Sellest ajast alates on terviseinfo nii-öelda tervise edendamise ja haiguste ennetamise nimel maailmas plahvatuslikult kasvanud ja selle kättesaadavus paranenud. Ma küsin nüüd selle uue rahvatervishoiu seaduse teemal ka. Kuidas te hindate mõju rahvatervise kvaliteedile lähematel aegadel, kui see seadus vastu võetakse? Olge nii hea!

väidetavalt tervisetoodete pakkumisel, needsamad igasugused kloorijoogid ja muud õudused, mida sotsiaalmeedias pakutakse. Siin läheb konkreetselt sekkumise ruum selgemaks ja nende järelevalvepädevus laiemaks. Kohalike omavalitsuste roll ja tegevus on loomulikult eeskätt nende pädevuses. Me sõnastame selgemalt ära, mis need võimalikud tegevused on, mida me näeme seaduse järgi nende ülesandena. Kui palju seda suudetakse täita, kui palju seda prioriseeritakse, see sõltub ju kohaliku omavalitsuse juhtidest. See annab võib-olla juhise ka juhise ka tervisliku toitumise vaates hooldekodudes, arestimajades, eeskätt loomulikult haridusasutustes, kui me räägime lastest, annab selgemad juhised, kuidas toitumist korrastada, kuidas üldist keskkonda nendes asutustes tervist toetavana hoida.

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Seadus on küll selle soovahetuse sätte väga ebamääraselt ja segaselt sätestanud, kirja pannud, aga mina ei usu, minister, et teie ei ole sellest aru saanud, kuigi teie vastused on niisama ebaselged kui see tekst, mis siin seaduses on. Ma küsin siis nii: öelge palun, mis olemasoleva olukorraga

Nii, olemasoleva olukorraga võrreldes ... Ma kirjeldasin seda, mis jääb alles. Arstlik ekspertiisikomisjon jääb alles. Seisundi püsivust hinnatakse samuti, psühhiaatrilist seisundit hinnatakse niisamuti. Ei tehta geeniuuringut, nagu enne viitasin, mis on tänase

otsus, mille teeb komisjon ise, otsuse seisundi ja edasiste tervishoiuteenuste võimalikkuse kohta. Täna on niimoodi, et komisjoni otsuse põhjal annab minister justkui selle loa, mis minu hinnangul on ausalt öeldes absurdne, ehk komisjon teeb ettepaneku, siis justkui saadab selle ministrile, et see annaks loa arstlike toimingute sooritamiseks, mis on selles valdkonnas väga absurdne. Me vist ei kujuta ette, et üheski muus valdkonnas minister hindaks, kellele millist tervishoiuteenust osutatakse ja kellele mitte.

hinnangu nii selle seisundi kui ka edasiste tegevuste kohta. Lähtuvalt sellestsamast isiku enda seisundist ja lähtuvalt selle komisjoni otsusest on võimalik sooandmeid inimesel rahvastikuregistris

kuidas öelda, nägemusi. Ma ei tea, võib-olla on järgmine minister teistsuguse seisundiga. Nagu te ütlete, et sugu on seisund. Kas see ongi niimoodi või on sugu või on seisund? Mulle tuleb meelde, et sotsid arutasid siin kunagi seda asja ja tegid ettepaneku, et iga kuue kuu tagant võib seda seisundit muuta. Siin projektis võib seda seisundit muuta vist tihedamini, jah?

ehk soovahetus või sooandmete muutmine, vaid siin on komisjon vahel, mis juba automaatselt välistab selle võimaluse, et see käib kuidagi, ma ei tea, iga kuu tagant, piltlikult öeldes. Siin on mitmed etapid, hinnatakse anamneesi, hinnatakse psüühikahäirete küsimust, antakse soovitus ja otsus seisundi kohta, edasiste tervishoiuteenuste kohta

vastavad selles mõttes tõele, et põhimõtteline muutus toimub sedapidi, et soovahetus muutub juriidiliseks konstruktsiooniks ja enam ei ole selleks vaja mingisugust mehaanilist meditsiinilist töötlemist, kui tohib niimoodi sõnu otsida? Vabandust, kui ma ei olnud korrektne, aga ma ei oska seda kuidagi sõnastada. "Ümberlõikamine" ei ole vist õige sõna. Aga operatsioon või? Kas see nüüd muudetakse vabaks valikuks, mis vormistatakse juriidiliselt, või on siin põhimõtteline muutus toimunud?

hindab ka ise seda, kas ja milliseid tervishoiuteenuseid on vaja inimesele pakkuda. Ehk kaob ära minister sealt vahelt. Selles vaates on tõesti ekspertiisikomisjoni otsus see alus,

kas on protseduuriline mure? küsimust minister kuulis kenasti ja vastas. Ma usun, et ministri vastust kuulas ja kuulis ka Jürgen Ligi. Ma lihtsalt ühe korra veel rõhutan üle, kui tohib. Vabandust!

Aitäh, austatud istungi juhataja! Kolleegid! Hea meel, et seaduseelnõu on nii pikalt tähelepanu ja nii olulist diskussiooni saanud. Pole ka ime, sest see puudutab tegelikult igaühte meist.

seda füüsilist, sotsiaalset, psühholoogilist, kõiki kombineerituna, mis mõjutab meist igaühe tervist. See on pealegi dünaamiline, see on pidev protsess, see kestab siin täna ja iga minut, ka diskussioonide ajal. Nii et ma arvan, et see on väga oluline. Kõik need mõjurid on ammu enne, kui haigus tuleb,

Nii. Aga läheme komisjonis toimunu juurde. 22. november oli see päev, kui sotsiaalkomisjonis olid kõik kohal, kõik komisjoni liikmed ja härra tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik, kes tegi meile väga põhjaliku ettekande, nagu teilegi või õieti meile siin. Ma usun, et seda ettekannet ei ole mõistlik hakata refereerima. Küll on aga teil võimalik tutvuda kõikide nende materjalidega, mis on päris hea vaba õhtupooliku lugemine. Minu füüsikaõpetaja kunagi ütles, et vabal õhtupoolikul võtke ja vaadake ja siis saate alati targemaks. Kohal olid ka rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ja tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Ulla Raid, et vajadusel kommenteerida, kui on küsimusi. Ma lähengi nende mõnede küsimuste juurde, mis arutelus üles tulid peale ministri ettekannet.

on, kas lisaks juriidilistele isikutele ka füüsilistele isikutele trahvimäärasid kohaldatakse. Heli Laarmann vastas sellele jaatavalt ehk juttu on 200 trahviühikust. Marika Tuus-Laul küsis, kuidas ja kui palju teenusepakkujate ja toodete kontrolli teostatakse. Tema tõi näiteks toidulisandid. No te kõik teate, riiulid on neid täis, üks ilusam kui teine ja üks parem kui teine see oli nüüd minu lisand siia. Aga nende puhul on keeruline hinnata toote [koostist] ja selle mõju tervisele. Härra minister vastas,

Ma saan aru, et te ei teinud midagi, aga te räägite. Äkki te lähete ja räägite kohvikus edasi? Muidu on lihtsalt väga keeruline, et professor räägib siin teile väga olulisel teemal, aga te lihtsalt suhtlete omavahel ja mitte midagi ei kuule. Ma arvan, et väga keeruline on ka näiteks härra Grünthalil sinna taha kuulda.

okei. Nii. Selle kohta tõi härra minister välja, et näiteks toidulisandite nõuetele vastavuse hindamiseks on ka Põllumajandus‑ ja Toiduametil oluline roll.

mõju võimalik sedastada, siis ta jääb sinna halli tsooni – see oli jälle minu kommentaar siia juurde. Helmen Kütt märkis väga positiivselt seaduseelnõu vajalikkust, oli väga tõsine küsimus: kas muudatusi tehes on analüüsitud, kas need toovad kohalikele omavalitsustele kulusid, mida riik seadust muutes peaks kohalikele omavalitsustele kompenseerima? Oluline küsimus. Härra minister vastas, et eelnõu sisu ei eelda automaatselt lisaraha eraldamist. Kui kohalik omavalitsus võtab oma tegevusi planeerides arvesse erinevate terviseriskide maandamise võimalust ning tegeleb juba ennetavalt tervise edendamisega, siis võivad muudatused olla kokkuvõttes isegi soodsamad. Iga omavalitsus on huvitatud, et kohalikud elanikud oleksid terved, et oleks rohkem tööealist elanikkonda ning vähem sotsiaalabi vajajaid. Mõistetav.

peab kohalik omavalitsus piirkonna tasandil koostama tervise‑ ja heaoluprofiili, mis on aluseks piirkonnas tegevuste ja arengute planeerimisel, ja sõnas, et küsimus on pigem selles, kui paljud omavalitsused seda seni teinud on. Võimalik, et on piirkondi, kus ei ole varasemalt seda täies mahus tehtud, ja võimalik, et kui peab hakkama seda nõuet täitma, siis see võib täiendavaid kulusid tõesti kaasa tuua. ta veel kord rõhutas, et tervise‑ ja heaoluprofiili tegemine meie kõigi jaoks tegelikult, igas Eestimaa paigas, on olnud juba enne seaduses ja siin on nüüd lihtsalt seda rohkem, põhjalikumalt lahti kirjutatud.Mina

nagu minister mainis, on ka ettevõtjad selles vallas väga oskuslikud ja oskavad juriidiliste probleemide puhul ennast hästi kaitsta. Rohkem küsimusi ei olnud.

rääkima soovitati teie ees esineja ja tehti ettepanek, jällegi konsensuslikult, esimene lugemine lõpetada. Suur aitäh! Anti Poolamets soovib täpsustada. Palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina kuulasin küll väga hoolega, hoolimata sellest intensiivsest vestlusest siin. Aga ma ei kuulnud, kas komisjonis oli arutelu selle paragrahvi üle, mille kohta siin nii palju küsimusi tuli.

mõnel oleks [küsimus] olnud, aga näed, pidi valima, kas küsida ministri käest või teie käest. Jah. No nii, nüüd on selline lugu, et saame küsimused lõppenuks lugeda ja minna läbirääkimiste juurde. Läbirääkimiste puhul nagu ikka esimesel lugemisel on võimalik sõna võtta fraktsioonide esindajatel. Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Ma pean teile tunnistama, et vaatamata küpsele vanusele terviseteemad mulle üldreeglina mitte vähematki huvi. Ma ei loe mingisuguseid tervisenurkasid, terviseveergusid ega terviseajakirju. Kui ma tunnen, et mul on natuke kehva olla, siis ma võtan tavaliselt Coldrexi ja mul läheb enamasti paremaks. Mõnikord ei lähe ka, mõnikord natukene põen ja saan jälle terveks. Nii et kogu see tervisetemaatika, minu

ja ministrite ja ametnike mingisugust uitmõtete kollektsiooni, nagu meile siin täna esitleti ja mis ka komisjonis esitlemist leidis – minu seisukohast on see täiesti tarbetu. Aga kuna me töötame parlamendis ja me peame tutvuma eelnõudega, mis meile laua peale pannakse, siis ma ka tutvusin sellega. Ma pean ütlema, et nii nagu ma ka oma ühes küsimuses ministrile pahameelt väljendasin, on see ju meile althõlma kooseluseaduse rakendusaktide kuubis sokutamine. Rakendusaktid oli ju suuresti eufemismide kogu, mis püüdis varjata seda, millega ta tegelikult tegeleb, et ühiskonda ära petta ja ühiskond hiljem fakti ette seatuna panna olukorda, kus kõik laiutavad käsi ja ütlevad, et aga nüüd ei ole enam midagi teha. Ja vaat, kui me nüüd selle eelnõu vastu võtame sellisel kujul, nagu ta meile esitatud on, siis ka ühel päeval laiutavad needsamad ministrid ja muud tegelased, kes selle meile laua peale sokutanud on, käsi ja ütlevad, et no nüüd ei ole ju enam midagi teha, nüüd meil on juba seadus, nüüd meil on juba seadus, soolise ebakõla ja igasuguste muude niisuguste ebakõlade seadus. Me ei saa sellega nõus olla. Salakaup on salakaup. Salakaubitsejad on alati saanud karistada, kui nad vahele on jäänud. Antud juhul, lugupeetud minister, te jäite vahele, jäite vahele ja peate karistada saama. Mis veel? Küsimus ei ole loomulikult ainult selles, et seal on mingisuguse soolise ebakõla ja muu taolise temaatika, millel kogu selles pakis on ju üsna väike osa – ehkki, nagu me kõik teame, tilk tõrva võib meepoti ära rikkuda, ja see tilk tökatit või tõrva on selle meepoti ära rikkunud –, vaid ka muudki väga küsitavat. Kui siin esitati ministrile küsimusi, siis noh, ausalt öeldes ühe vastuse peale olin ma sunnitud ütlema, et see on ju täielik Kafka. Mingi komisjon otsustab. Komisjon! Meil on aastate jooksul kogunenud suurepärane kogemus sellest, et komisjonid ei koosne mitte spetsialistidest, vaid spetsialistide nime all komisjoni määratud ideoloogilistest sõduritest, ideoloogidest ja propagandistidest. See on Euroopale, sealhulgas Eestile, muutunud sümptomaatiliseks, et meil on ekspertideks propagandistid ja ideoloogiatöötajad. Seetõttu

sel ajal, kui meil tuntakse siin muret sellepärast, et kellelgi võib olla peas segadus, kas ta on täna hommikul poiss ja täna õhtul tüdruk ja ülehomme hoopiski mingisugune kolmas-neljas – ma ei tea, kui palju neid sooidentiteete pidi olema, vist mitukümmend –, siis ... Aitäh! ... mulle jäi silma peatükk, mis rääkis sellest, kuidas tervishoiuteenuseid peavad senisest paremini osutama kohalikud omavalitsused.

Ja siis me räägime, kas kohalikud omavalitsused hakkavad senisest paremini tervishoiuteenuseid osutama. Meil koondub kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamine suurlinnadesse. Isegi väikelinnad on olukorras, kus paljusid arste ei ole, spetsialiste ei ole, aparatuuri ei ole ja mida kõike ei ole. Aga miks ei ole? Ma küsin, miks ei ole. Kaks aastat on meil kestnud pandeemia. Ja me kuuleme praegu, kuidas needsamad niinimetatud spetsialistid, kes võivad ju olla päris head kirurgid, aga kindlasti ei ole nad mitte head poliitikud, räägivad meile, kuidas meid ohustab jälle see, et tervishoiusüsteem jookseb umbe, me ei suuda patsientidega toime tulla, kui meil puhkeb neljas, viies või kümnes laine. Ma ei tea, läheb juba segamini, küll kümme sõrme, aga jääb väheks juba sõrmede peal lugemiseks, mitmes laine meil on. Me ei tule toime. Kahe aasta jooksul me ei ole suutnud siin mitte midagi ära teha. Ikka ei tule toime, ikka jookseb umbe, ikka ei ole spetsialiste, ikka ei ole õdesid, ikka ei ole sanitare, ikka ei ole vastavaid palateid. Lugupeetud minister! Millega te olete tegelenud kaks aastat? Süstimise propageerimisega! Aga kui kui palju tüsistusi, kui palju tüsistussurmasid meil on? Vaat sellega te tegelenud ei ole. Seda me loeme Facebookist, seda me kuuleme tuttavatelt, kuidas pärast teist süsti ja pärast kolmandat süsti on inimestel välja löönud mingid haigused, kuidas ootamatult sureb keegi, kes enne seda oli terve. Ja siis te tulete meile siia rääkima, kuidas meie kõige noorem ohver on seitsmeaastane. See seitsmeaastane – te teate ju väga hästi, mis probleemid tal olid. Pikaajalised terviseprobleemid. Ja siis te ütlete, et ta suri koroonasse. Miks te valetate avalikkusele? Vaat see on propaganda. See on propaganda, ideoloogiline propaganda! Ärge tulge meile sellist eelnõu pakkuma. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on esitanud ettepaneku see tagasi lükata ja me kindlasti hääletame tagasilükkamise poolt. Tulge parema ettepanekuga, tulge parema eelnõuga, sest selle eelnõu kohta tuleb rajult parandusettepanekuid. Aitäh! Palun! Kaheksa minutit. Palun! Kaheksa minutit. Aitäh! Head kolleegid! On ääretult kahetsusväärne, et me seda väga olulist ja mahukat eelnõu arutame siin sellisel kujul, nagu me seda teeme. See on väga halva poliitilise kultuuri küsimus ja näide. Siin on tõsine etteheide nii ministrile kui ka valitsusele.President, valitsusele.President, õiguskantsler ja väga paljud õiguseksperdid on juhtinud tähelepanu, et ei ole hea praktika teha kobarseadusi teha ühe seaduse sabas teise seaduse muudatusi, eriti veel, kui need on sisulised ja väga olulised. See eelnõu praegu on näide just sellise käitumise kohta, kus valitsus tuleb välja rahvatervishoiu seadusega ja selle sabas muu hulgas, möödaminnes muudab tervishoiuteenuste korraldamise seadust nii olulises ja tundlikus küsimuses nagu soovahetus.

Selline seadusloome on vastutustundetu. Ma ei räägi praegu sisulisest poolest. Ma räägin sellest, kuidas me siin menetleme seadusi nii, et 101 Riigikogu liiget võib-olla ei avastagi neid olulisi muudatusi, mis on ühe seadusemuudatusena ära peidetud teise seaduse muutmise sabasse. See on ääretult kahetsusväärne, et me niisugusel kujul, nii üleolevalt ja pealiskaudselt suhtume seadusloomesse ja nii olulistesse küsimustesse. See riivab tegelikult ka seda sihtrühma, keda see puudutab, et siin saalis sisulist arutelu nende küsimuste üle ei toimu. See on vastutustundetu poliitilise kultuuri näide. Nüüd teiseks, Riigikogu kui kummitempel. Aga nii me teemegi Riigikogust kummitempli, kui nii olulised küsimused jätame allapoole otsustada ja ei reguleeri seaduste tasemel seda, mida peaks seaduste tasemel reguleerima. See lõputu delegeerimine, mis on toimunud: parlament delegeerib valitsusele, valitsus delegeerib ministrile ja minister delegeerib ametnikele.

Kusjuures mitte ainult otsustamise tasand ei muutu, vaid ka need tingimused muutuvad, muutub tegelikult ka sisu. Ja väga oluliselt muutub see sisu, mida me siin täna selle arutelu käigus ei avanud, kuid küsimustele saime lõpuks

ettepanekutest ja eelnevatest hinnangutest, mida ma siin välja ütlesin, teeb Isamaa fraktsioon ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja tulla välja eelnõu muudatusega, mis muudab seda, mida on tahetud tegelikult muuta, see tähendab tervishoiuteenuste korraldamise seadust, nii nagu see valitsusel kavandatud on. Arutame seda küsimust siis nii, et Riigikogu liikmed sellest ka aru saavad, avatult ja ausalt ja läbipaistvalt, nii nagu seadusloome hea tava ette näeb. Aitäh! Ja nüüd tänane sünnipäevalaps Riina Sikkut, palun! Palju õnne!

leheküljele 17 ja määruse kavandile nr 21, kolleegid, lugege ülejäänud 250 lehekülge ka läbi. Aga mina tahtsin alustada muust. Ma arvan, et umbes kaks aastat tagasi, lapsed tahtsid juua, siis ma viisin neile mustsõstramahla. Vanem laps ütles: "Oi, see on nii hea! See vanaema mahl on nii hea!" Mina ütlesin, et see ei ole vanaema mahl, on küll mustsõstramahl, aga see on hoopis ühe Setomaa mehe oma. Ta andis selle mulle kingituseks, kui ma külas käisin. Tal on jube palju põõsaid, palju rohkem kui vanaemal-vanaisal, ja tema viib seda mahla kohaliku kooli ja lasteaeda, et lapsed saaksid vitamiine ja kohalikku tervislikku toitu. Siis mu vanem laps – ma arvan, ta oli kuueaastane – mõtles natuke ja ütles, et oi, see on küll üks väärt inimene. jäi üle ainult nõustuda, ütlesin talle: "Tõepoolest, see on üks väärt inimene." Seda, et ka avaliku raha eest pakutav on see siis kooli‑ või lasteaiatoit, toit haiglates või hoolekandeasutustes või elukeskkond kohalikus omavalitsuses, samamoodi koolides, lasteaedades, haiglates, varjupaikades

Mida on inimesel vaja selleks, et tervislikult käituda või teha tervise puhul mõistlikke valikuid? Esiteks on vaja teadmisi. Jah, ja see on meie ühine vastutus. Meie siin saalis saame eeskujuks olla, on see maski kandes või terviseteemadega tegeledes. Täpselt samamoodi kohalik omavalitsus, kes teeb investeeringuotsuseid – koolid, lasteaiad, kergliiklusteed –, vastutab selle eest, kooli‑ ja tööteed oleksid ohutud, et oleksid tervislikud valikud, huviringid, toidud, muud tegevused.

Jah, on ühine vastutus anda inimestele teadmised, omavalitsustele teadmised, organisatsioonidele, ministeeriumidele teadmised, milline on nende roll, millised on need instrumendid, millega nemad saavad teha teadlikke valikuid ja kujundada keskkonda, sest lisaks teadmistele on nii inimestel kui ka organisatsioonidel vaja keskkonda, kus nende tervislike valikute tegemine oleks lihtne. Ei saa eeldada, et inimene kannab majanduslikus mõttes suuremat koormat või teeb isiklikult väga suuri pingutusi selleks, et nii tema kui ka tema laste elu ja elukeskkond oleks tervislik. Tervislik valik peab olema lihtne, see võiks olla midagi sellist, mis on automaatselt tehtavatest valikutest esimene.

et see, milliseid otsuseid inimene saab oma tervise hoidmiseks teha, sõltuks vähem sotsiaal-majanduslikust taustast, oleks pigem jõukohane ja kättesaadav kõigile. Siin saalis kättesaadav kõigile. Siin saalis praegu olnud käsitlus on vaadanud teemasid väga kitsalt. Aga tõesti, selle seaduse alusel antakse välja ka määrused, mis puudutavad näiteks lasteaia‑ ja koolitoitu. ja koolitoitu. Mina olen seda seadust pikalt oodanud. Aga tegelikult on positiivseid näiteid, et muutust on võimalik saavutada ka teistviisi.

koostöös kohalike omavalitsustega leppisid kokku, et vähemalt 20% kooli‑ ja lasteaiatoiduks pakutavast toorainest on kohalik ja mahe.

Tõesti, see ei ole kuidagi ulmeliselt kallis, üle mõistuse käiv, suuri retseptiuuendusi nõudev. Jah, see on pingutus ja võib-olla on vaja ka lisarahastust, nagu siin saalis on juba läbi käinud, et nii kohalike omavalitsuste parem võimekus oma rolli täitmiseks kui ka näiteks menüüdes tehtavad muudatused võivad tõepoolest nõuda väikest lisarahastust. Ma arvan, et siin saalis me peaksime suutma need otsused ära teha. Ülesanne on hästi seatud, see on raamseaduse näol ilusti ees, nüüd tuleb see raam sisuga täita. Nii et lisaks toidule kõik see, mis puudutab müra, kiirgust, saasteaineid – kaasaegne käsitlus on rahvatervishoiu seaduses olemas ja me võiksime kõik seista selle eest, et seda saaks korralikult rakendada ja jõustada. Ma loodan ka sisukaid arutelusid siin saalis. Pigem võiksime arutleda selle üle, mida veel on vaja. Nüüd on olemas ülesanne, et tuleb teadmised anda luua keskkond tervislike valikute tegemiseks, aga sageli on vaja midagi veel, et inimesel tekiks põhjus oma käitumist muuta. Mis on need kaasaegsed kavalad viisid, et inimesi tervisliku käitumise rajale suunata? Ma arvan, et see on see koht, mille üle tuleks siin saalis huvitavat arutelu pidada, mitte arutada mingi ühe konkreetse määruse kavandit. Nii et läheme selle seadusega edasi! Sotsiaaldemokraadid toetavad selle seaduse vastuvõtmist siin saalis, aga ühtlasi tunnustame neid omavalitsusi ja organisatsioone, kes tervisliku töö‑ ja koolikeskkonna eest juba seisavad. Täna me kõik kohtusime setodega, kes käisid meile uue aasta puhul tervisi toomas. Nemad on Võrumaal jõudnud esimese sammu astumiseni, et kohalik mahetoit oleks kättesaadav. See on eeskuju, mis on loodud ilma seaduse toeta ja täiendava riikliku rahastuseta. Aga anname neile jõudu juurde ja muudame algatuse üle-eestiliseks! Aitäh! Head tenorid ja baritonid seal keskel! Härra Hepner, härra Hepner! Meil käib siin Riigikogu istung. Tänan! Kõnesoove rohkem ei ole. Sulgen läbirääkimised. Nüüd on selline lugu, et kaks fraktsiooni on teinud meile katkestamise ettepaneku ... Vabandust, tagasilükkamise ettepaneku! See on vaja meil läbi hääletada.

Austatud Riigikogu! Tuletan meelde, et arutame eelnõu 486, rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni ettepaneku lükata tagasi Vabariigi Valitsuse algatatud rahvatervishoiu seaduse eelnõu 486. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetas 28 Riigikogu liiget, vastu oli 49. Ettepanek ei leidnud toetust. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada ja me olemegi esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26. jaanuari kell 17.15.

Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Esitan teile autoveoseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga muudetakse autoveoseadust, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadust, liiklusseadust, maksukorralduse seadust ja ühistranspordiseadust, et viia need vastavusse Euroopa Liidu maanteepaketti kuuluvate õigusaktidega.[Eestisse]

millega kehtestatakse direktiivist 96/71 ja 2014/67 tulenevad töötajate lähetamise nõuded ka sõidukijuhtidele, arvestades direktiivi 2020/1057 erinormidega autovedude sektoris. Direktiivi 2020/1057 kohaste [Eestisse] lähetatud töötajate [töötingimuste] seaduse muudatuste eesmärk on tagada Eestisse välisriigi vedaja poolt lähetatud sõidukijuhtidele Eestis töötavate sõidukijuhtidega võrdsed töötingimused ja sotsiaalkaitse ausa konkurentsi saavutamiseks nii rahvusvahelistel kui ka Eesti-sisestel autovedudel. Arvestades tööjõu suurt liikuvust autovedude sektoris, on direktiiviga kehtestatud kehtestatud sektoripõhised normid, eesmärgiga tagada tasakaal autoveoettevõtjate piiriüleste teenuste osutamise vabaduse, kaupade vaba liikumise ja sõidukijuhtide nõuetekohaste töötingimuste ja sotsiaalkaitse vahel. Lisaks on direktiivi eesmärk Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 96/71 ja 2014/67 nõuetekohase kohaldamise tagamine, et tugevdada Euroopa Liidu tasandil kontrolli ja koostööd sõidukijuhtide lähetamisega seotud pettuste ärahoidmiseks.

välisriigi vedaja enne juhi lähetamist esitama siseturu infosüsteemi kaudu Eesti pädevale asutusele lähetusdeklaratsiooni. Kuna direktiivi 2020/1057 kohaselt peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kehtestama ühelaadsed lähetusenõuded, siis Eesti vedaja peab sõidukijuhi lähetamisel arvesse võtma lähetamise sihtriigis kehtivaid nõudeid seoses sõidukijuhtide töötingimuste ja sotsiaalkaitsega. Autoveoseaduse ja ühistranspordiseaduse muudatuste eesmärk on viia need kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 2020/1055, millega muudetakse määruseid 1071/2009, 1072/2009 ja 1024/2012, eesmärgiga kohaldada neid autovedude sektoris toimunud arenguga. Kuna määruse 2020/1055 enamik sätteid kohaldub alates 21. veebruarist 2022, siis peavad ka autoveoseaduse ja ühistranspordiseaduse vastavad sätted olema määrusega kooskõlas ja võimaldama otsekohalduvust määrusest tulenevate nõuete täitmise ajast. Olulisim määrusest 2020/1055 tulenev muudatus on ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja nõue autole ja autorongile, mille lubatud täismass jääb vahemikku 2,5–3 tonni, mis erinevalt teistest autoveoseaduse muudatustest jõustub 21. maist 2022. Nimetatud muudatus mõjutab Eestis nii ettevõtjaid, kes kirjeldatud auto või autorongiga tasulist rahvusvahelist veosevedu korraldavad, kui ka pädevaid asutusi, kes veosevedude üle riiklikku järelevalvet teostavad või ettevõtetele tegevuslubade ja nende kinnitatud ärakirjade andmise eest vastutavad. Eestis tegeleb sellega Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon. Kuna määrusest 2020/1055 tulenevalt peab hea maine nõudele vastama ka vedaja tegevjuht, siis viiakse vastavad muudatused nii autoveoseadusesse kui ka ühistranspordiseadusesse. Arvestades, et määrus 2020/1055 näeb ette vastutuse kehtestamise ka veose saatjale, ekspedeerijale ning pea‑ ja alltöövõtjale, kui nad tellivad nõuetele mittevastava veoseveo, siis tehakse vastavad muudatused autoveoseaduses. Riiulifirmade vastu võitlemise eesmärgil nähakse määrusega 2020/1055 ette, et liikmesriikide vedajate elektroonilistesse registritesse, mis on üle Euroopa ühendatud ühtseks süsteemiks, peab iga vedaja kohta olema kantud tema juures töötavate inimeste, sealhulgas autojuhtide arv ning tegevusloa andja peab vedaja tegevusloa kehtivuse perioodil kontrollima, vedaja käsutuses olevate sõidukite ja autojuhtide arv on proportsionaalne vedaja tehtavate vedude mahuga. Nii vedaja juures töötavate inimeste kui ka autojuhtide saamine lahendatakse Eestis vastavate andmete kandmisega töötamise registrist majandustegevuse registrisse. Selline riiklike registrite vaheline andmevahetus väldib halduskoormuse teket veoettevõtjatele, kuna andmed vedaja juures töötavate inimeste, sealhulgas autojuhtide kohta on olemas MKS‑i kohaselt loodud töötamise registris. Nende andmete saamiseks töötamise registrist muudetakse Maksu‑ ja Tolliameti ettepanekul maksukorralduse seadust, mis võimaldab vastavaid andmeid Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumile või tema volitatud asutusele avaldada. Õigusselguse eesmärgil kehtestatakse tasulise veoseveo puhul veolepingut tõendava dokumendi autojuhil kaasas olemise kohustus ja sellele dokumendile kantavad miinimumandmed. Tegemist on ühe osaga maanteepaketist, mis Eestil on tarvilik üle võtta selleks, et meie vedajad oleksid samades tingimustes teiste Euroopa Liidu vedajatega. Niipalju veel ääremärkuseks, et maanteepakett on mõnevõrra laiem, sisaldades ka otsekohalduvaid määruseid, millest osa on vaidlustatud. Eesti on osa vaidlustega kaasa läinud ja põhjuseks on eelkõige tagasipöördumise nõue, sest me näeme, et see seab halvemasse olukorda Euroopa ääremaade vedajad. Küll aga veel kord: direktiiv on vaja üle võtta selleks, et meie enda vedajad oleksid võrdses olukorras teiste Euroopa Liidu riikide vedajatega. Palun teid eelnõu toetada. Aitäh! Hea minister! Teile on ka küsimusi. Heiki Hepner alustab.

suur vaidlus, et lähetustingimused ei ole sobilikud või see tekitab meie ettevõtete jaoks probleeme, kui rakendatakse neidsamu tingimusi, mis sihtriikides on. Kui me selle

direktiiv kehtib üle terve Euroopa Liidu, siis paraku on selline olukord, et kui me seda direktiivi üle ei võta, siis meie vedajad satuvad lihtsalt ebavõrdsesse olukorda ja neid võidakse sanktsioneerida nendes riikides, kes on direktiivi üle võtnud, samal ajal meie,

Euroopa Parlamendi ja komisjoni poole, et see tagasipöördumise nõue on Euroopa Liidu keskusest kaugemate riikide konkurentsivõimet pärssiv. Paraku on otsus Euroopas tehtud. Tõesti, selle otsuse vastu on pöördunud terve rida riike Euroopa Kohtusse. Eesti on selle kohtusse pöördumisega kaasa läinud eelkõige just selles punktis, mis puudutab juhtide tagasipöördumise nõuet. Kohtuveskid teadaolevalt jahvatavad pikalt. Kuidas kohtuasi lõpeb, on täna väga raske hinnata. Samas, meil on ka päris häid argumente, sellepärast et tegelikult mõjuhinnang, kui see määrus kehtestati, jäi tegemata. Nüüd, kui tagantjärele on mõjuhinnang tehtud, siis loomulikult on mõjuhinnang toonud välja selle, et see tagasipöördumise nõue suurendab CO2heidet, sellepärast et veokid sõidavad sisuliselt tühjalt edasi-tagasi. Nii et see on üks tugev argument meie poolel.

Minu küsimus on see, kui paljud riigid on tänaseks selle direktiivi oma siseriiklikku õigusesse implementeerinud. Kas selle on implementeerinud ka Poola?

Ma julgen öelda, et ta nüüd natukene liialdasite, kui te ütlesite, et ma seda direktiivi ülistasin. Ei, selle üle on käinud väga pikad vaidlused.

riike. Tuleb tunnistada, et tegemist on suurte riikidega, kelle otsus on antud juhul peale jäänud.

Eesti jaoks tegelikult ju piisab sellest, kui direktiivi võtab üle Saksamaa. Meie veokid reeglina sõidavad sealtkaudu ja selleks, et

Nii et selleks, et meie vedajad jätkuvalt saaksid Euroopas liikuda, on mõistlik see direktiiv üle võtta. Samas on mõistlik käia edasi kohtus.

sisse nõude, et autod peavad tühjalt sõitma tagasi enda asukohariiki. Samal ajal ütleme, et 25 eurot tonn on sihuke CO2mõistlik hind turul, millega on võimalik minna efektiivselt üle uude majandusruumi. Kuidas see poliitika meil selliselt ikkagi sünnib? Mis see kokkuleppeline alus on, et sellised asjad üldse saavad jõuda siia parlamenti? Aitäh! Alus on see, et tegemist on Euroopa direktiiviga, mida osa riike soovib mida nad kindlasti ka rakendavad ning kui nad seda teevad, siis pole midagi teha, meie vedajad peavad sellega arvestama. Meil peab olema võimalus neid neid selles mõttes toetada, et nad saaksid sellega teistes riikides arvestada. Seetõttu ka need meie seaduste muudatused. Ma olen selles teiega täiesti nõus, et

ilmselt ei ole Eesti siin kõige hullemas olukorras, veel hullemas olukorras on Küpros ja Malta, kelle veokid peavad laevaga saarele sõitma ja laevaga jälle tagasi sõitma. See on päris absurdne olukord. Nii et kliimapaketiga või üldse kliimaeesmärkidega ei lähe see kindlasti küll kuidagi kokku. Aga veel kord: selleks, et lihtsalt meie enda veoettevõtteid aidata, tuleb paraku see protseduur läbi teha.

Ministeerium ütleb, et minge kus kurat, mitte arvestada, ja ütleb veel niimoodi, et kui Euroopa rakendusakte hakatakse vastu võtma, võib-olla pärast seda, nii‑öelda truualamlikult, et võib-olla siis. Samas, need organisatsioonid teavad paremini kui teie ministeeriumi saksad või meie siin,

Aitäh! Eks põhjus ongi see, et täiendavad nõuded pannakse paika rakendusaktides ja meil on mõistlik käituda vastavalt sellele, millised need rakendusaktid saavad olema, mitte tekitada täiendavat segadust. Aitäh!

Palun kirjeldage, miks need ei vasta Eesti huvidele, miks need ei vasta Eesti vedajate huvidele, et me saaksime selgust. Minu küsimus oli, kas need sätted

Aitäh! Vaidlustajaid on rohkem: Leedu, Bulgaaria, Rumeenia, Küpros, Ungari, Malta ja Poola. Põhiline, mille vastu Eesti on ja millises osas Eesti on ühinenud selle hagiga, ongi see tagasipöördumise nõue.

Nii et ka siin Poola positsioon tegelikult ei määra seda, mis tulevikus juhtuma hakkab. Aga jah, selle nõudega me oleme kohtus.

Paragrahv 722ütleb, et veose saatjat, kui ta tellib kauba isikult, kellel puudub veoseveo tegevusluba – siin on veel mõned asjad, mis võivad puudu olla

Viimati pöörduti keskkonnanõukogus 20. detsembril selle teema juurde tagasi, et keskkonnaeesmärkidega ei ole see kuidagi kooskõlas, aga paraku jällegi riigid, kes seda tagasipöördumise nõuet toetavad, olid ettepanekule väga tuliselt vastu. Transpordiministrite kohtumisel on jah olnud meil sellest ministritega juttu, aga praegu ikkagi

nõunikud. Väike asi, terminid. On selline asi nagu saatedokument, mida mõnikord nimetatakse saateleheks, aga rahvusvaheliste autovedude assotsiatsiooni märkuse järgi on veokiri ametlik asi ja nad räägivad, et see on igal pool, nad toovad neid näiteid, mida ma ei hakka nimetama, kus kasutatakse seda terminit "veokiri". Lihtsalt, terminoloogia võiks olla ühesugune. Ja siis keegi teie ministeeriumi nõunik Margus Tähepõld ütleb, et kuulge, prügikasti, et meie teame paremini, mismoodi on.

Aitäh! Tegemist ei ole minu nõunikuga, tegemist on ministeeriumi töötajaga. Antud juhul pean ma õigeks tema arvamust usaldada. Aitäh!

Seetõttu tuleb edaspidi teistes riikides autovedu teostavale autojuhile maksta vähemalt lähetuse toimumise koha riigi töötasu alammäära suurust töötasu. Mismoodi see konkreetselt välja hakkab nägema? Äkki natuke avate seda poolt ka? Aitäh! Kui see direktiiv üle võetakse ja autojuhid, kes töötavad, teevad vedusid teiste riikide territooriumil, ütleme nii, et viivad kauba ära, aga sealsamas territooriumil teevad veel mingisuguse autoveo, siis see autovedu peab olema tasustatud vastavalt sellele, kuidas selles riigis autovedusid tasustatakse. Piltlikult öeldes, kui näiteks Leedu autojuht, Leedu vedaja teostab vedusid Eestis, siis ta peab ka sellele veo teostajale, autojuhile maksma sarnaselt Eesti autojuhtidega. Leedu on väga suur vedaja. Ma tean, et nad teevad väga palju vedusid või enamiku vedusid väljaspool Leedut, sealhulgas Eestis. Selles mõttes see tegelikult, Leedut võrrelda Eestiga, Eesti konkurentsiolukorda parandab. Loomulikult, kui meie vedajad teevad tööd näiteks Saksamaal, siis nende kulud jällegi suurenevad. Hea minister! Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Majanduskomisjoni poolt Riho Breivel,

Riigikogu majanduskomisjoni istung antud küsimuses toimus 6. detsembril eelmisel aastal. Istungil olid kohal Kristen Michal,

Kutsutud olid majandus‑ ja taristuminister Taavi Aas, Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus‑ ja liiklustalituse juhataja Margus Tähepõld ning juhtivspetsialist Eda Rembel, samuti ministri nõunik Moonika Parksepp.

nii nagu ta ka täna meile siin selle ette kandis. Ma arvan, et seda ma ei hakka refereerima, sest praktiliselt oli see jutt jutt siin kõik teile esitatud ja täpselt samade, kuidas öelda, näidetega oli see ka meile ette kantud. Ja siis oli ka küsimusi. Mina küsisin, mitu riiki on direktiivi üle võtnud ning mis saab punktist, millega ollakse kohtus. Taavi Aas vastas, et kohtuasi läheb edasi. Hetkel ei ole teada riike, kes ei võtaks direktiivi üle põhjusel, et ollakse kohtus. Direktiivis on lisaks vaidlusküsimusele teisi punkte, millest riigid on huvitatud. See oli siis vastus minu küsimusele. Siis küsis Siim Kallas, kuidas läks läbi direktiiv, mille vastu riigid on olnud. Lisaks, kas on võimalus, et nõukogus tuleb sama teema uuesti arutluse alla? Seda küsis Siim Kallas. Taavi Aas vastas, et direktiiv läks läbi, kuna suured Kesk-Euroopa riigid surusid seda arusaadavalt peale, et oma autojuhte kaitsta kaitsta ning Ida-Euroopa omasid turult tõrjuda ning konkurentsi piirata. See, et teema tuleb uuesti arutluse alla, samal ajal kui ollakse kohtus, ei ole teada. See oli Taavi Aasa vastus antud küsimusele. Siin ta selgesõnaliselt vastas, et suured riigid on huvitatud meie konkurentsi[võime] piiramisest. Mina küsisin, kas Eesti ei saa teemat uuesti üles võtta. Taavi Aas sõnas, et riigid, kes on hetkel kohtus, olid üksmeelselt direktiivi vastu ja püüdsid selle vastuvõtmist takistada, kuid see ei õnnestunud. Euroopa Liidu vastu Liidu vastu kohtusse pöördumine on üsna pretsedenditu ning erakordne samm. See on selge signaal, et soovitakse oma õiguste eest seista. Siim Kallas lausus, et kui eelnõuga Riigikogu ette tullakse, siis tekivad küsimused, miks kehtestada reegleid, mis on Eestile kahjulikud. Samas ta ütles, et tuleb seda siiski teha, sest vastasel juhul läheb olukord veel hullemaks. Kallas soovitas pöörduda koos mõne teise riigiga Euroopa Komisjoni poole, sest seadusandliku algatuse ettepaneku saavad teha ainult nemad, saab teha Euroopa Komisjon. Siis on võimalik öelda, et ollakse nii kohtus kui ollakse ka pöördunud Euroopa Komisjoni poole, et nad teeksid vastavas seaduses parandusi. Nii nagu me kuulsime ka vastuses täna Aasalt, et

Küpros, Ungari, Malta ja Poola. Seal on võimalus seda arutada. Aas nõustus, et kuigi on reegleid, millega rahul ei olda, on oluline kõik ülejäänud punktid suurema

hakkavad veel ühist pöördumist tegema või ei hakka. Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus‑ ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel täiendas, et kui Euroopa Parlamendis toimus kogu maanteepaketi arutelu, siis koos eelnimetatud riikidega tehti ühine kiri ja võideldi eri tasanditel. Kahjuks jäädi võitluses häälteenamusele alla. On võimalus teha komisjonile uus kiri, kiri, kuid selle tulemuses ei saa kindel olla. Siim Kallas leidis, et ei ole mõistlik oodata ainult kohtuotsust, vaid peaks katsetama uue kirjaga.

Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei paista, saame läbirääkimised sulgeda. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 490 esimene lugemine lõpetada.